osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 84 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za

glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 84 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne

pozvao da sednici prisutvuju i Nikola Vušurović, državni sekretar u Ministarstvu finansija, Milorad Jocić, državni sekretar u ministarstvu građevinarstva i urbanizma i Dejan Dabetić, viši savetnik u Ministarstvu finansija.Nastavljamo rad po dnevnom redu i prelazimo na zajednički jedinstveni pretres predloga zakona iz tačke 21. 23. dnevnog reda.Saglasno odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički, jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačke 22. i 23. dnevnog reda, a pre otvaranja zajedničkog jedinstvenog pretresa, podsećam vas da shodno shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova te poslaničke te poslaničke grupe.Saglasno članu 96. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u međusobnom dogovoru određuju najviše tri učesnika u raspravi koji imaju pravo da govore svako po jednom do pet minuta.Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno 170. stav 1. a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog za povlašćenog kupca za projekat izgradnje autoputa E763 deonica Obrenovac- Ljig, između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija i privrede kao Zajmoprimaoca i kineske Eskport-import banke, kao Zajmodavca i Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Maroko o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak.Da

Dame i gospodo, narodni poslanici, poštovani predsedavajući, želim da vas zamolim da u današnjoj raspravi malo razmotrimo situaciju. Ovo je jedan ugovor koji je sklopljen sa Narodnom Republikom Kinom, koji je izuzetno povoljan za našu državu da se gradi auto-put, deonica Ljig-Obrenovac.Ušli smo u najpovoljniji kredit trenutno na svetu sa Kinezima, koji je namenjen za jugoistočnu Evropu. Mi smo prva država koja je dobila taj kredit

ovo zaduženje, jer ponavljam kredit je izuzetno povoljan sa dugim grejs periodom. Izgradnja traje 36 meseci. Kineske kompanije su već došle u Srbiju, pripremaju se za izvođenje ovih radova i posle ove ratifikacije u parlamentu radovi bi trebali da počnu.Videli ste u Predlogu budžeta koji ste dobili da je naš ulog u ovoj investiciji planiran budžetom. Naravno i budžet dolazi kod vas u parlament, a evo i ovaj ugovor o kreditu će doći na ratifikaciju i nadam se da ćemo završiti to veoma uspešno.Znate da se trenutno radi deonica Ljig-Preljina Ljig-Preljina i da je gradilište razvijeno na 50 kilometara, da su radovi u toku i da idu mnogo brže nego što je planirano vremenski. Taj auto-put koji će se završiti po ugovoru za 38 meseci uveliko se radi, ide znatno ispred roka i završiće se znatno ranije nego što je planirano.Moramo

ovo je jedna ozbiljna investicija. Do sada je bilo problema. Znate da je to trebalo odavno da se uradi, da Ibarska magistrala više tehnički ne može da izdrži saobraćaj,

preko 17 hiljada u Preljini i tehnički je nemoguće, naročito u danima vikenda i praznika da se odvija saobraćaj i zato dolazi do vrlo čestih problema.

Da bi izbegli duple poreze, da se plaća porez i tamo i ovde, jer to nijedna investicija ne može da izdrži, nijedan ugovor ne može tako da se sklopi i moramo doneti odluku da ne bude tog dvostrukog oporezivanja.Nadam

veoma važan i značajan za saobraćaj u jugoistočnoj Evropi, a samim tim i u Srbiji. Treba da povuče saobraćaj ka pomorskim putevima, ka luci Bar

gradi.Srbija ima projekte koji će posle da se razviju da se spoje Koridor 10 i 11 Moravskim koridorom i da se tako umreži Srbija u jednu mrežu auto-puteva koji će znatno dovesti investitore u Srbiju i ubrzati saobraćaj.Koridor 10 isto se radi znači ova dva kraka prema Makedoniji, prema Dimitrovgradu i to će sve biti urađeno nadamo se u ovom periodu koji je i planiran da se ove sve investicije završen negde oko 38 meseci, da će to sve biti iskompletirano i završeno.Prema tome, da ne dužim priču, želeo bi da podržite ovaj predlog, da podržite Vladu Republike Srbije. Juče smo dali građevinsku dozvolu za „Južni tok“, da je to investicija milijardu i 900 miliona uz Koridor 11, Koridor 10, uz most koji se završava na Dunavu i druge velike infrastrukturne objekte koji kreću u Srbiji. Srbija će zaposliti putare i građevinare i meni je drago što mogu sada da vam kažem da kao ministar ove godine sam potpisao tri milijarde ugovora i dao za tri milijarde građevinskih dozvola gde je sve pokriveno finansijski i ti radovi kreću. Računamo da će krenuti i železnica. To je još skoro 850 miliona, da će krenuti i Moravski koridor i još neke investicije i da će to biti negde u visini od pet milijardi evra investicija u Srbiji, koje moraju zaposlite putare i građevinare, a to će biti zamajac za pokretanje srpske privrede i za realno punjenje budžeta kroz razno razne obaveze koje se moraju ispunjavati prema budžetu. Samo tako možemo izazvati nova zapošljavanja i pokrenuti mnoge procese koje su planirani u srpskoj privredi.Na Koridoru 11, od

nova radna mesta. Znate da tu ima puno tunela i mostova i građevinskih radova. To će pratiti benzinske pumpe. To će pratiti hoteli, moteli, restorani, razni restorani, saloni. To će pokrenuti razvoj Zapadne Srbije Centralne Srbije i dovesti nove investicije u te predele.Danas ako nemate autoput niste pogodni za investitore koji dolaze. Otvaranjem Aerodroma „Lađevci“ za civilni saobraćaj se privodi kraju. Izgradnjom kargocentra, izgradnjom autoputeva, izgradnjom mreže gasovoda i ova tri sporedna kraka Srbija će ući u velike investicije i biće isprepletena mreža autoputeva i gasovoda i novog aerodroma koji ćemo dobiti pored niškog i beogradskog i uvrstiće se u zemlje vrlo pogodne za investiranje i za dalje radove.Poštovani poslanici, da ne dužim,

investicija.Ponavljam, ovaj kredit je najpovoljniji u Evropi. Povoljniji nigde nema. Želim ovom prilikom da se zahvalim Ambasadi Kine koja je pomogla na ovom projektu. Želim da se zahvalim Vladi Republike Kine, a posebno predsedniku Kine koji je primio nas na čelu sa predsednikom Republike Srbije i zatražio da se u najkraćem roku opredele sredstva da se ova investicija vodi. Tu su i ljudi koji su samnom radili na ovim projektima. Tu je i Termoelektrana “Kostolac“. Tu su još neke investicije koje su dobijene iz ovih povoljnih kredita i moramo te poslove obaviti, jer to je to je trenutno najjeftiniji novac na svetu, jeftinijeg nema, i da ga iskoristimo i da vrlo brzo zajednički uradimo ove radove.Želim narodnom poslaniku prof. Škundriću da se zahvalim jer je jako puno radio samnom na ovom projektu i mnogim poslanicima koji su dolazili u delegaciju pri poseti Kine i bivšoj predsednici parlamenta koja je isto učestvovala u tome da dobijemo ova sredstva i da nas uvrste u te subvencionisane kredite koje je Kina izdvojila i da sada ubrzamo ovaj proces i da radovi što pre počnu.Hvala vam puno i očekujem punu podršku na ovom projektu.

Poštovani ministre, predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je danas zajednički jedinstveni pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje Autoputa E763, kako ga mi od milja zovemo Koridor 11, a moram da kažem da je tome kumovao gospodin Mrkonjić, imamo prava tako da ga zovemo, deonica Obrenovac-Ljig, između Vlade Republike Srbije i kineske „Eskim“ banke i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Maroko o izbegavanju dvostrukih oporezivanja u odnosu na porez na dohodak.Na samom početku reći ću da poslanička grupa JS u danu za glasanje podržava gore predložene predloge zakona, svakako, i vezano za Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu treba reći najpre da realizacija važnih infrastrukturnih projekata predstavlja važan preduslov ravnomernog regionalnog razvoja i prevlačenju novih investicija. To kada kažem prvenstveno mislim, prvi dolazi iz unutrašnjosti iz Kragujevca, da je ovakav regionalni razvoj veoma značajan.Vezano za ovo zakonsko rešenje treba reći da strateško partnerstvo Srbije i Kine uspostavljeno je još 2009. godine i doprinelo je unapređenju ekonomske saradnje dve zemlje, posebno u oblasti infrastrukturnih projekata. Time je omogućen ulazak na domaće tržište jednoj od najvećih ekonomija na svetu. Širenje privredne saradnje je zajednički zadatak vlada dveju zemalja koje treba da stvore uslove za ostvarivanje velikih projekata, pogotovo u oblasti saobraćajne infrastrukture i energetike.Zajednički projekat, to ću namerno prvo podsetiti, izgradnje Mosta prijateljstva doprinosi unapređenju privredne saradnje. To je svakako i prvi veliki projekat Kine na Balkanu i odmah u startu ću nešto reći o njemu, da most premoštava reku Dunav i tako doprinosi boljem saobraćajnom povezivanju Beograda i Vojvodine. Osim što doprinosi poboljšanju regionalnih veza, istovremeno omogućava i ukrštanje Koridora 10 sa Koridorom 4 koji zapadnu Evropu preko Rumunije povezuje sa Crnim morem. Most ima svakako veliki značaj za prestonicu.Ukupna vrednost investicije u tom trenutku iznosila je 170 miliona. Namerno to govorim.

je 2,5%, a nadam se ono što ste rekli ministre, da će u nekom periodu biti 2%. Znači, idemo u dobrom smeru. Sigurno da je najpovoljniji kredit koji trenutno postoji na svetu, koji je neka zemlja dobila.U izgradnji mosta i u dobrom smeru idemo, učešće domaćih preduzeća je bilo preko 45%. U ovom trenutku, o tome ću nešto malo kasnije više pričati, učešće naših preduzeća u prilog svemu ovome biće 70%.Kineska preduzeća su se svakako dobro pokazala i na realizaciji drugih projekata u Srbiji. Kinezi imaju dobre stručnjake, primenjuju najsavremenije tehnologije, poštuju rokove, što je svakako još jedan od preduslova da kineske firme grade deonicu autoputa na Koridoru 11 ili E 763, što će svakako, opet kažem, poboljšati saobraćajnu infrastrukturu.Vlada Republike Srbije, sa predstavnicima kineskih firmi, u decembru prošle godine potpisala je predugovore za izgradnju autoputeva u Srbiji. u Srbiji. Firma koja će raditi ovu deonicu puta E 763 ili koridor 11 je China Shandong International, a vezano za Koridor 11, od Obrenovca do Uba i od Lajkovca do Ljiga, a kompanija CRBC autoputeve u centralnoj Srbiji i Vojvodini. Vrednost investicije za ovaj kredit o kome sada pričamo je 333.000.000 dolara,

kasnije govoriću o tome da li su ovi krediti malo bolji, daću u prilog zašto treba da glasamo za ovo i zašto su ovi krediti povoljni. Samo da kažem da dužina trase dve deonice autoputa od 50 kilometara treba da bude završena, ako se ne varam, za 38 meseci, je li tako? Udeo kineskih kompanija, sada ću biti konkretan, u ovom projektu je 51%, a domaćih preduzeća 49%. Kako će Kinezi angažovati domaću radnu snagu, tako će učešće naših formi biti 70%, to je ono malopre što sam napomenuo.Inače, govoreći o firmi koja će graditi, China Shandong International je kineska kompanija, u prilog svemu ovome što pričam, koja je izgradila najduži most na svetu preko mora. Most je dužine 42 kilometara, most ima 5.000 stubova, vrednost investicija 1,5 milion dolara.Vezano za ove ostale autoputeve, kineska kompanija CRBC gradiće dva autoputa. Prvi je moravski koridor dužine od 110 kilometara, koji će povezivati Pojate i Preljinu. je o deonici koja treba da poveže Koridor 10 sa budućim Koridorom 11, odnosno autoputom Beograd – Južni Jadran, tj. sa lukom Bar.Takođe, modernim autoputom se šest traka će biti uspostavljena bolja saobraćajna veza između Čačka, Kraljeva i Kruševca. Svakako to je ono što sam pričao o regionalnom regionalnom razvoju. To područje obuhvata pola miliona stanovnika i jedan je od najznačajnijih poljoprivrednih industrijskih regiona.Drugi autoput povezivaće Novi Sad preko Iriga sa Rumom, a predviđena je izgradnja tunela kroz Frušku goru. Na tom području živi oko 400.000 stanovnika i postoji oko 25.000 malih i srednjih preduzeća.Svakako da trebamo malo da se dotaknemo teme i da budemo iskreni, pa da se pitamo da li su ovi krediti povoljni. ću reći ono što sam malopre rekao, svakako da su povoljni. Ovim kreditom predviđeno je da Srbija dobije 301.000.000 dolara radi finansiranja 90% od ukupne vrednosti projekta koji iznosi 333.747.540 dolara. Period dospeća kredita je 20 godina, uključujući i period od početka, od pet godina, dok je period otplate glavnice 15 godina. Fiksna kamata, još jednom u prilog svemu ovome i mislim da svi treba to da podržimo bez razmišljanja, je 2,5% i to je svakako najpovoljniji kredit u ovom trenutku.Troškovi obrade kredite iznosiće 0,25%, a kada je reč o „Eskim banci“ , od koje trenutno dobijamo kredit i o tome treba nešto reći, da je je to jedna od tri institucionalne bankarske organizacije, ovlašćena da sprovede državnu politiku u industriji, spoljnoj trgovini, diplomatiji, ekonomiji, finansijama i pruža finansijsku podršku i podstiče izvoz proizvoda i usluga iz druge po veličini nacionalne privrede u svetu.U najvećim zapadnim privredama sveta procenjuju da obim njenih zajmova premašuje sve inostrane kredite koji zajedno daju države članice Grupe 7 – SAD, Japan, Nemačka, Francuska, Velika Britanija, Kanada i Italija.Na osnovu procena londonskog „Financial times“, „Eskim banka“ i „Kineska razvojna banka“ su 2009. godine i 2010. godine

Isto tako, vi ste malopre pričali o tome, treba napomenuti da je Kina predstavila plan za investicioni ciklus, koji podrazumeva ulaganje 10.000.000.000 dolara kroz kredite u 16 zemalja jugoistočne Evrope.

o kakvoj sili je reč? Treba reći da u Kini se nalazi 11 najvećih mostova u svetu, izgradili su železničku prugu u dužini od 1.956 kilometara, koja se nalazi na 5.000 metara visine, što je najviše na svetu. Svakako, da je reč o zemlji sa ogromnim potencijalima za razvoj, potvrđuju činjenice da je Kina najbrže rastuća ekonomija na svetu. U poslednjih 10 godina Kina je ostvarila prosečni privredni rast od 10,7%, što je daleko iznad svetskog proseka od 3,9. To je druga ekonomija sveta, pričam u prilog svemu ovome, najveći industrijski proizvođač zemalja sa najvećim deviznim rezervama u iznosu od 3,2 biliona dolara.Primera dolara.Primera radi, u 2011. godini Kina je investirala preko 74 milijarde dolara u inostranstvu, a 2012. godine dokapitalizacija MEF sa 43 milijarde dolara.

BDP.Kada smo sve ovo rekli, da li je Kinezima značajno da ulažu u Srbiju? Na prvom mestu treba reći da je ekonomski interes mnogo komplikovaniji i složeniji, pogotovo u uslovima tržišne ekonomije. Kada se ekonomski sarađuje, treba imati u vidu obostrane interese, i jedne i druge strane. Dobri politički odnosi daju podstrek, oni su ohrabrenje, ali za konkretnu ekonomsku saradnju potrebno je još mnogo toga. Naravno, firme treba da iskoriste dobre političke odnose kao uslov, kao dobru okolnost za investicije.Kada se govori o Kini, uvek moramo imati u vidu činjenicu da je reč o jednoj velikoj sili SB, koja nikada nije glasala za neku rezoluciju o sankcijama protiv Srbije. Za Kinu je Srbija neko ko može biti i odskočna daska u EU. Prema ocenama ekonomski stručnjaka, Kinezima je isplativo da u Srbiju ulažu iz više razloga. Daću neke uporedne prikaze, tako da, poređenja radi, investiranje u američke trezorske zapise donosi kamatu od 1,6%, dok se za kamate u infrastrukturu Srbije dobija između 2,5 i 3,2%, koliko je bilo za prvi kredit koji smo dobili.

obim robne razmene u 2001. godini iznosio je svega 4,3 milijarde dolara, u 2011. godini dostigao je 52,09 milijardi dolara. To znači da razmena između dve zemlje je povećana, sa prosečnom stopom rasta, od 27,6%. Potencijalno unapređenje, kako robne razmene, tako i ekonomske saradnje u ostalim segmentima, ima posebno u oblasti hemijske, mašinske, svakako automobilske industrije, kao i u oblasti energetike i telekomunikacija.Na samom kraju, svakako vezano za ovo zakonsko rešenje, još jednom ću reći da u danu za glasanje poslanička grupe JS podržaće ovaj predlog zakona.Sada

danu za glasanje poslanička grupa JS podržaće ovaj predlog zakona, jer se njime obezbeđuje pravni preduslov za efikasnije privređivanje, konkurentnost preduzeća Republike Srbije i Kraljevine Maroko, odnosno preduzeća Kraljevine Maroko i Republike Srbije, što predstavlja svakako značajan doprinos unapređenju bilateralne privredne i svakako finansijske saradnje.Takođe, potvrđivanje ovog predloga zakona predstavlja značajan preduslov za buduća ulaganja marokanskih investitora u privredu Srbije, odnosno stvaranje uslova za njihovo učešće u procesu privatizacije, ili za korišćenje odgovarajućih finansijskih instrumenata za podsticanje viših oblika bilateralne i svakako ekonomske saradnje.Ugovor je potpisan 6. juna 2013. godine u Beogradu, ali uvek volim da kažem kakva je saradnja između nas i Maroka.Što se tiče obima trgovinske razmene između Srbije i Maroka, najveći obim trgovinske razmene iznosio je 2008. godine, kada je ukupan obim robne razmene iznosio 25 miliona dolara. Nažalost, Srbija je izvezla svega 4,3 miliona dolara, a uvoz u Maroko je bio 20,6 miliona dolara. U 2012. godini vrednost izvoza je iznosila svega 1,7 miliona dolara, a vrednost uvoza 8,7 miliona dolara. U prvih šest meseci 2013. godine ostvarena je razmena u vrednosti od 5,5 miliona dolara, od čega je izvoz bio 1,2 miliona, a uvoz 4,3 miliona dolara.Sigurno dolara.Sigurno da postoji veliki prostor za dalju saradnju što se tiče ove zemlje. U prilog tome treba reći da je, što se tiče stare Jugoslavije, obim robne razmene bio između 60 i 80 miliona dolara. dolara. To je bilo negde 80-ih godina. Maroko je vrlo značajna zemlja u tom regionu.Na samom kraju, vezano za oba zakonska rešenja, poslanička grupa Jedinstvena Srbija u Danu za glasanje će podržati. Miroslav Markićević. **Miroslav Markićević** Poštovani gospodine potpredsedniče, poštovani gospodine ministre, poštovane kolege narodni poslanici i poštovani građani Srbije koji gledate ovaj prenos, danas je pred nama Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E 763, tačnije za deonicu Obrenovac-Ljig. Autoput E 763 ili, popularno nazvan, autoput Beograd-Južni Jadran, predstavlja vezu između Srbije i Crne Gore, a u širem kontekstu povezaće Rumuniju, Srbiju, Crnu Goru i Italiju.Koridor Italiju.Koridor 11 proteže se od Temišvara, preko Vršca, Beograda, Čačka, Požege i Podgorice, sve do Luke Bar, a morskim putem biće povezan sa Barijem u Italiji. Ovaj koridor ima veliki regionalni i međunarodni značaj i po svim parametrima zaslužuje da se nađe u mreži panevropskih prioritetnih saobraćajnih koridora. Značaj ovog koridora definisan je i Prostornim planom Republike Srbije iz 1996. godine i 2010. godine.Izgradnja samog autoputa izvodi se u skladu sa Strategijom razvoja železničkog, drumskog, vodnog, vazdušnog i intermodalnog transporta u Republici Srbiji, od 2008. god 2015. godine, što je još jedan dokaz u prilog tvrdnji da Vlada Republike Srbije poštuje sve strateške dokumente usvojene od strane državnih organa u prethodnom periodu i da se pri tome trudi da održi kontinuitet tamo gde je to u najboljem interesu građana Republike Srbije, a izgradnja autoputa Beograd-Južni Jadran to sigurno jeste.Poznato je da su radovi na deonici autoputa Ljig-Preljina, koja se finansira iz tzv. azerbejdžanskog kredita, u punom zamahu i da ova deonica autoputa predstavlja ubedljivo najveće gradilište u Srbiji, i to ne samo u ovom trenutku. To je gradilište na kome radovi ne kasne nijednog trenutka. gradilište gde je domaća operativa angažovana u fizičkoj realizaciji posla sa minimum 49% u odnosu na ukupnu ugovorenu vrednost radova.Kada pominjem angažman domaćih preduzeća, moram da napomenem da je učešće naše operative ovim ugovorom takođe i na ovoj deonici precizirano u istom procentu, ali se očekuje da ukupno angažovanje naše radne snage bude čak oko 70%.Imajući sve napred navedeno u vidu, od vitalnog je značaja da radovi na deonici Obrenovac-Ljig počnu što je pre moguće, a osnovni preduslov za to je da Narodna skupština ratifikuje izuzetno povoljan Ugovor o zajmu sa kineskom „Eksport-import bankom“, kako bi ovaj zajam postao operativan početkom naredne godine.Na ovaj način postaćemo vrlo verovatno prva zemlja koja će koristiti deo sredstava od ukupno predviđenih 10 milijardi dolara i specijalne kreditne linije koju je Vlada Narodne Republike Kine namenila ulaganjima u infrastrukturne i druge projekte u jugoistočnoj Evropi.Ovo je između ostalog i rezultat dosadašnjih aktivnosti na nivou dveju vlada u oblasti sprovođenja međudržavnog sporazuma u ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture i činjenice da su u toku tri kreditna aranžmana, među kojima se posebno izdvaja finansiranje izgradnje mosta Zemun-Borča, koji je od vitalnog značaja i za našu prestonicu.Projekat izgradnje autoputa Beograd-Južni Jadran, kojim se u perspektivi povezuje Koridor 10 i Luka Bar kao najznačajniji robno-transportni centar u ovom delu regiona, s pravom je zavredeo pažnju kineske strane. Izgradnjom ovog autoputa uspostaviće se kvalitetnija veza između severa i juga, podstaći će se sveukupni društveni i privredni razvoj područja kroz koji putni pravac prolazi.Ovde ću samo nabrojati opštine i gradove kroz čija područja treba da prođe autoput: Obrenovac, Lazarevac, Valjevo, Ljig, Gornji Milanovac, Čačak, Užice, Požega, Arilje, Ivanjica, itd. Doći će do povezivanja dunavskih luka sa Jadranskim morem. Povezaće se Mađarska i Rumunija, a najkraćim putem sa južnom Italijom i Albanijom. Kroz Crnu Goru trasa ide dalje preko Berana, Andrijevice, Mateševa i Podgorice, zaključno sa Lukom Bar.Autoput zahvata široko gravitaciono područje sa oko 4,7 miliona stanovnika. Istovremeno će se privući privredni i drugi subjekti sa područja srednje, severoistočne i istočne Evrope, područja koja tradicionalno traže izlaz na topla mora. Orijentaciona dužina ukupne trase autoputa od Beograda do Bara iznosi oko 420 Autoput je projektovan za brzinu od 120 kilometara na čas, a u planinskom području oko 100 kilometara.Što se tiče konkretnih deonica, čija će izgradnja biti finansirana iz ovog kredita, u pitanju su deonice: Obrenovac-Ub, dužine 26, 23 kilometara. Ugovor je potpisan u maju ove godine sa predstavnicima kineske kompanije „Šandong“. Inače, treba napomenuti da je ova kompanija lider u izgradnji i upravljanju transportom i infrastrukturom širom Narodne Republike Kine, a od ovog podatka bolja preporuka nije na ovoj deonici predviđena je izgradnja 14 mostovskih konstrukcija, kao i petlje Ub. Takođe je predviđeno izmeštanje 11 lokalnih puteva, izgradnja 16 cevastih i kutijastih propusta, kao i izgradnja osam potpornih zidova kojima će biti ugrađeno oko 4000 metara betona. Posebno se planira izmeštanje regulacije 17 postojećih rečnih vodotokova na velikom delu ove trase. Uz sve navedeno, na ovoj trasi je predviđeno postojanje zidova za zaštitu od buke kao jedno odmorište.Deonica

šturo nabrajanje svih ovih tehničkih podataka i karakteristika i onom najneupućenijem govori da je u pitanju izuzetno težak i složen, rekao bih pravi neimarski poduhvat, koji ćemo, nadam se, ostaviti u amanet budućim pokolenjima. Vrednost celokupne investicije iznosi 333 miliona dolara, od čega kineska strana finansira 90%, odnosno 301 milion dolara kroz zajam koji je preferencijalni, što znači da kineska država pokriva tzv. gubitke na kamatama svojim subvencioniranjem.Zato je kredit ovako povoljan, rekao bih gotovo nestvarno povoljan. Jer, gde u današnje vreme globalne finansijske i ekonomske krize pronaći kredit sa fiksnom kamatnom stopom od 2,5% na godišnjem nivou i sa grejs periodom od pet godina, sa rokom dospeća od 20 godina?Nadam se da je građanima Srbije koji gledaju ovaj prenos jasno zašto će poslanička grupa Nove Srbije sa zadovoljstvom i sa radošću glasati za predlog ovog zakona, kojim će se konačno ostvariti san i miliona građana, pre svega u zapadnoj Srbiji, koji imaju pravo na autoput, koji imaju pravo na šansu, jer svaki autoput je žila kucalica za razvoj tog područja.Ne bih se osvrtao na prethodne godine gde su se neki trudili da uruše izgradnju, da spreče izgradnju ovog autoputa. Želim da se zahvalim i da pohvalim sve one i u prethodnoj Vladi koji su radili na ovom autoputu, a o ministru Iliću i da ne govorim. Mislim da će za tri godine, kako je ugovorom i predviđeno, biti izgrađen autoput od Beograda do Čačka.Vas, ministre, lično zamoljavam u ime desetine i stotine hiljada građana na tzv. Koridoru od Preljine do Pojate, da to na neki vama svojstven način pogurate u Vladi, jer tu je nešto stalo, da i tu da i tu radovi, odnosno projektovanje bude na nivou, ako ne na nivou deonice od Ljiga o Preljine, onda da se tu radovi intenziviraju i da onda Srbija zaista, kako vi kažete, bude premrežena i autoputevima i gasnim putevima.Ponavljam, u Danu za glasanje poslanici Nove Srbije će sa radošću i velikim zadovoljstvom glasati za ovaj Predlog zakona i najuljudnije molimo i sve druge poslaničke grupe i poslanike kolege u Narodnoj skupštini, jer je ovo sigurno predlog zakona za koga bi trebali svi da glasamo, svi koji ovde učestvujemo u radu Skupštine. Hvala lepo.

izgradnja putne infrastrukture za Srbiju je od nemerljivog značaja i zbog nedostatka autoputeva u prethodnom periodu svi važni pravci iz centralne i zapadne Evrope, prosto nas zaobilaze i samim tim preti nam opasnost svakako od zamiranja privrede.Znamo da je u poslednjih desetak godina izgrađeno negde oko četrdesetak kilometara autoputa i kada ministar saobraćaja pre par dana kaže da se približavamo tom evropskom proseku, da će se graditi 50 do 55 kilometara autoputa godišnje, zaista meni zvuči kao naučna fantastika.Svakako, pohvalno je što se država konačno okrenula zapadnoj Srbiji. Konačno imamo konkretne aktivnosti na zatvaranju, da kažem ovog infrastrukturnog projekta od Beograda bar do Požege. Dakle, imamo ta četiri dela ovog autoputa. Sada znamo da je na osnovu Sporazuma jednog sa Azerbejdžanom, a preostali deo na osnovu ovog sporazuma, ovaj drugi deo puta na osnovu kredita i Sporazuma sa Kinom u aneksu 2. ovog sporazuma smo govorili pre par dana. On obuhvata pored ove deonice pored ove deonice Obrenovac, Ljig puta E763 takođe i puta E761 Ruma-Šabac, kao i drugu fazu rekonstrukcije termoelektrane Kostolac B. Vrlo je značajno, dakle, što je Srbija ušla u izgradnju ovog infrastrukturnog projekta, i kažem na taj način zatvorili ovaj jedan deo autoputa, bar do Požege.Naravno, ovde danas govorimo o kreditu i finansiranju i kao što svi građani Srbije treba da znaju način na koji se finansira i način na koji se troše u stvari njihova njihova sredstva, njihove pare, moramo znati kako to i funkcioniše. Pa, kako je Srbija, naravno, zemlja koja ima svoje zakone i koje prvo država mora da poštuje, svi državni organi, naravno i svi ostali.Postavila bih pitanje – da li je na neki način sprovedena javna nabavka za izbor izvođača ovih radova, obzirom da imamo komercijalni ugovor koji su potpisali Koridori Srbije, Ministarstvo urbanizma i građevinarstva i firma „Šandnong haj- spid grup“. Na koji način je izabrana baš ta kompanija koja znam da je državna kineska kompanija.Isto tako, pošto u samom Predlogu zakona o kreditu stoji da je Srbija obavila sve potrebne procedure kako bi se ugovorene obaveze realizovale, dakle, i sve dozvole i saglasnosti itd. Znači, Srbija je uradila sve ono što treba da se uradi u zemlji koja prima ovaj ovaj kredit, odnosno zajam. Mene zanima da li ste tražili saglasnost Uprave za javne nabavke, obzirom da je to potrebno da se ne bi sprovodili postupci javnih nabavki.Takođe, da li smo u „Eksim“ banku koja daje kredit odabrali upravo putem javne nabavke, obzirom da je to jedna od tri banke koja u Narodnoj Republici Kini sprovodi, odnosno ovlašćena je za sprovođenje određenih državnih poslova iz različitih oblasti, pa i iz oblasti infrastrukture.Mislim, da je vrlo važno da to znamo kao i da znamo odgovor na pitanje – na koji način je država Srbija regulisala i planirala da uključi građevinsku operativu Srbije u okviru konkretno ovog infrastrukturnog projekta, ali i ostalih svakako infrastrukturnih projekata koje radimo sa drugim zemljama putem kredita, gde oni postavljaju određene uslove?Kao što znate u članu 2. stav 2.5 ovog predloga zakona stoji da – roba, tehnologija i usluge koje se nabavljaju iz kreditnih sredstava biće kupljene pretežno od Kine u skladu sa komercijalnim ugovorom i aneksom 2. sporazuma o kome sam govorila pre par dana stoji da se neće plaćati PDV upravo na ove robe i usluge. Pa me zanima da li ćemo svu tu opremu, mašine, sve što je potrebno, materijale kupovati i uvoziti iz Kine ili ćemo mi to ovde uvoziti u Srbiji i uzimati i koristiti koristiti usluge puteva Ivanjica Jedinstvo Užice ili nekih drugih preduzeća, naprimer iz građevinskih preduzeća iz Novog Pazara, Nove Varoši, Priboja itd?Mislim, da ako se zatvore vrata građevinskoj industriji i u državnim poslovima, državnim infrastrukturnim poslovima to u svakom slučaju

da se potrudi da postavi bolju poziciju u pregovaranju za ove kredite, tako da bi i Srbija imala osim, naravno, što je svakako značajno izgradnja tog infrastrukturnog objekta, pre svega ako govorim o autoputu ili bilo kog drugog infrastrukturnog objekta, da opet mora da se potvrdi da postavi poziciju tako da malo više ili sredstava koja se prilivaju u državu ili pomoći npr. građevinskoj industriji ili drugoj vrsti privrede da može da učini i da može na taj način da se naša privreda ide napred, a svakako i da Srbija prihoduje nešto više.Znam, da ova Vlada ima nameru da na neki način rastereti budžet tako što će u jednom delu za izgradnju ovog autoputa da koristi koncesiju, da potpiše koncesivni sporazum i to za deo autoputa Surčin-Obrenovac i deo od Preljine do Požege. Ako sam dobro razumela prethodnih dana, nešto što sam čitala, dostavljene su, odnosno tražene su ponude od nekoliko nekoliko kineskih komapnija, pa me interesuje da li je to tačno? Da li su tražene ponude od tih komapnija? Zašto samo od kineskih? Da li smo imali mogućnost da možda tražimo i od nekih drugih kompanija možda bi dobili neke bolje uslove?Svakako da se država ne zadužuje, a da se radi koncesijom je mnogo bolji model i zaista dobar model. Mislim Mislim da to nije sasvim opravdano u ovom trenutku zato što dve deonice puta u dužini od 103 kilometara, jedno sada sa kineskim kreditom, a jedno sredstvima od Vlade Azerbejdžana radimo. Ova dva preostala dela, početni i krajnji do Požege deo autoputa radimo preko koncesije. Mislim da to nije dovoljno opravdano zato što nije dovoljno isplativo. Jedino ceo put ukoliko bi radili koncesiono to bi bilo isplativo za koncesionara, a država opet ako bi dala i ova 103 kilometara da putarinu naplaćuje evenutalno neki koncesuarni. Onda bi došli u situaciju da ne možemo da otplatimo ove kredite koje ćemo otplaćivati u narednih 20-ak godina. Svakako tih putarina država Srbija bi mogla prilično da prihoduje ili da koncesionar plati onoliko koliko bi zadovoljilo da Srbija može da otplati ove kredite.Tako da se treba pozabaviti ovim pitanjem, a da ne pričam da je hronologija obećanja

period kada će se ovaj autoput zaista i završiti. Mislim da je to vrlo važno, pre svega za građane zapadne Srbije, a onda sigurno i za sve građane naše zemlje.Mislim da je vrlo važno da podsetimo naše građane da, a i vi se sigurno sećate kada je prvi put potpisan koncesni ugovor za izgradnju ovog autoputa Beograd-Požega i kada je izabrana kompanija, u stvari dve kompanije da rade ovaj autoput. Verujem da posle 2008. godine da nije bio ovaj ugovor poništen, da bi mi sada imali i da bih kući išla svaki dan autoputem, a ne ovako i da bi sve bilo puno bezbednije. Jer, kao što ste malo pre pomenuli preko 18 hiljada ljudi u poslednjih nekoliko godina je stradalo na Ibarskoj magistrali. Verujem zaista da bi taj autoput bio gotov, ali ostaje korak ukus u ustima i žal što to nismo svakako završili i zato sad moramo da zapnemo mnogo više i mnogo brže.Znam takođe da je Ministarstvo urbanizma i građevinarstva zauzelo stav da put E763 u okviru koga je ova deonica Obrenovac-Ljig ide putem Obrenovac-Surčin. Dakle, da ide levom obalom Save. Htela bih da postavim pitanje, na osnovu određenih koje sam dobila od Srpskog društva za puteve – da li su stručna lica uradila tehničku, ekonomsku analizu zajedno sa kost benefit analizom? Jer, tu imam, a verujem da ste i vi sigurno upoznati sa dopisom Srpskog društva za puteve koje na primer kaže koja je prednost one varijante koja ide Obrenovac-Ostružnica, dakle, desnom obalom Save.Pročitala bih par tih detalja. Prvi i osnovni je da bi manji troškovi bili za 26%, da bi manji troškovi izgradnje samo auto-puta bili oko 29 miliona evra, a kažem stručna lica iz Društva za puteve, uradili su tehničku i ekonomsku analizu sa kost benefit analizom, to vam čitam na osnovu toga.Takođe, omogućio bi se kraći put od 9,5 km za preko 60% vozila. Takođe postigli bi se manji troškovi održavanja auto-puta u tridesetogodišnjem periodu za preko 10 miliona evra. U slučaju uvođenja naplate putarine, period povraćaja uloženog kapitala kraći je za osam do deset godina.Što se tiče indirektnih efekata npr, zaustavio bi se dalji proces klizanja, što omogućava obezbeđenje i sanaciju preko 500 ugroženih objekata, kao i dobijanje oko 200 ha stabilnog terena za dalju građevinsku upotrebu, upravo na ovoj desnoj obali Save. Stvaraju se uslovi za definitivno dovođenje u kvalitetno eksploataciono stanje deonice puta M19 Umka-Obrenovac. da klizište prekine tok reke Save i izazove poplave ogromnih razmera, da bi se tako verovatno ugrozi i grad Obrenovac.Ne uništava se za sva vremena preko 120 ha poljoprivrednog zemljišta. Takođe, znam da je samo samo ministarstvo već odgovorilo i na ovaj dopis i da je zauzelo određeni stav, da na osnovu softvera Svetske banke je određen taj ulaz u Beograd, da to ne ide na ovu stranu kako sam ja rekla, preko Ostružnice, nego da ide na Surčin, ali smatram da bi bilo mnogo bolje kada bi taj ulaz mnogo bliži mnogo bliži Beogradu nego na ovaj način.Svakako kada se mi u ovom trenutku, za naredne infrastrukturne projekte bi svakako morali da razmotrimo te mogućnosti daljih koncesija, odnosno javno-privatnog partnerstva. Zanima me kakav je vaš stav, Ministarstva građevine, mislila sam i Ministarstva finansija, pošto sam očekivala gospodina Krstića danas ovde, ali svakako i Ministarstva građevinarstva, da se radi putem javnih, privatnih partnerstava infrastrukturni projekti.Mislim da su to dobri modeli, ali pre svega toga, pre izgradnje, mora da se uradi kvalitetna ekonomska i finansijska analiza, da se uradi analiza ekonomske efikasnosti samog projekta, da dobijemo podatke o vrednosti. Svakako je vrlo važno da se podeli rizik između obe strane, strane, kada se radi jedan projekat modelom javnog privatnog partnerstva.Svakako mora se voditi računa o društvenim efektima, da se izvrši budžetska ocena tog kapitalnog projekta ili bilo kog drugog koji se radi, da se izvrši pravilna analiza svih elemenata koje imamo. Bez toga ne možemo ulaziti u proceduru bilo koncesije, bilo javnog privatnog partnerstva.Volela bih da mi objasnite na koji način će se raditi ovaj koncesija za ovaj prvi i ovaj poslednji deo auto-puta do Požege. Dakle, mi ne znamo pod kojim uslovima je ta koncesija uzeta.Pored uzeta.Pored toga što ovaj auto-put znači izuzetno za zapadnu Srbiju, dakle infrastrukturno, on znači pre svega za razvoj različitih privrednih grana. Znate da u tom kraju tamo i Zlatar, i Zlatibor, Priboj, Prijepolje žive prvenstveno u ovom trenutku od turizma, žive od poljoprivrede. Ostale privredne grane su malo manje zastupljene. Zaista smatram da u ovom trenutku infrastruktura prvo, a zatim promocija i marketing su značajni za razvoj turizma. Bez ovog auto-puta i bez aerodroma, mi u zapadnom delu Srbije ne možemo ništa učiniti.Takođe dve povezane stvari, pored toga što bi npr. npr. auto-put doprineo svakako razvoju turizma, a samim tim unapređenju investicija u turizam, novog razvoja građevinske industrije, teško da će to moći da se postigne sada kada budemo povećali PDV na hotelske usluge usluge smeštaja sa 8% na 20%, a to su ogromni porezi koji ne postoje nigde u okolini i prosto ćemo doći u situaciju da će se izmeštati sve te kapitalne investicije u turizam, u susedne zemlje, pa to povezujem, naravno i sa građevinskom operativom, sa građevinskom industrijom i korišćenjem naših građevinskih firmi i njihovog ulaganja, isto tako i sa infrastrukturom, jer ako ne povežemo te dve stvari, turizam i ovu infrastrukturu, mi prosto nećemo imati kome u narednom periodu ni da pravimo auto-put ili bilo drugo.Treba znati da je turizam porastao bez nekog posebnog truda, muke i napora, rast je zabeležio od 12% u protekloj godini, dok ostale privredne grane propadaju. O tome se takođe mora voditi računa.On dospeo u svetu na treće mesto po učešću BDP, a mi se tako olako odričemo tog turizma, podizanjem poreza, a pre svega, kažem, nedostatka infrastrukture. sa razvojem turizma mogli da unapredimo različite druge privredne grane, pa i trgovinu, transport, saobraćaj, ugostiteljstvo, a svakako da ne pričam o uticaju na razvoj građevinske industrije.Mislim

bez pokretanja domaće građevinske industrije, nama svakako nema spasa i mislim da na to moramo da obratimo pažnju, a primetila sam takođe u budžetu da kapitalni izdaci za investicije, veći su u odnosu na 2013. veći su u odnosu na 2013. godinu sa 33 na 52 milijarde dinara, ali isto sam primetila da u 2013 godini samo 17 posto ovih investicija, sredstava za investicije, iskorišćeni u prvoj polovini godine.Verovatno se to dešava dok se vidi i dok se sačeka da li će se sva sredstva koja postoje u budžetu za plate i penzije, i druga davanja i tekuću potrošnju, iskoristiti i da li će biti dovoljna, a tek se onda radi na investicajama i u principu ova sredstva za investicije, ne budu iskorišćena.Mislim da je važno da kažemo da je u budžetu za ovu godinu opredeljeno upravo ovih 10 posto, koje je potrebno da država uloži, ali isto tako bih htela da vam postavim pitanje, pošto sam negde pročitala da će se tih 10 posto, odnosno te 3 milijarde dinara u budžetu koje su upravo kod vašeg ministarstva opredeljene, iskoristiti za plaćanje pravnog finansijskog i tehničkog, čini mi se savetnika za realizaciju ovog kredita, pa me zanima, da li je to tačno ili će se koristiti za neke druge stvari.Zanima stvari.Zanima me kada će početi izgradnja ove deonice auto puta Obrenovac – Ljig, zato što sam negde pročitala da ste izjavili da će to biti krajem novembra, početkom decembra, što bi bilo izuzetno dobro, ali me naravno zanima da li mi to možemo da učinimo, bez uplate avansa, dakle, da su sredstva planirana za 2014. godinu, da li možemo da počnemo da radimo ili ćemo ipak morati da čekamo početak 2014. godine kada uplatimo sredstva, da tada i krene da se radi.Mislim da treba da građani Srbije znaju da se država Srbija svake godine zadužuje sve više i više, pa tako 2013. godine u budžetu zadužili smo oko 90 milijardi dinara, a u ovoj godini već 114 milijardi dinara i treba da se zna,

te kredite.Verujem da će odgovor da bude zato što nemamo projekat, ali svakako morate znati da se projekti mogu naručiti, treba unapred da se razmišlja, da se prave planovi i mislim da ti projekti treba što pre da se rade i da rešavamo imovinsko-pravne odnose, da izdajemo dozvole i na taj način sa tim projektima da budemo budemo pripremljeni sutra kada imamo neki ovakav sporazum, da vrlo brzo možemo da reagujemo.Takođe, samo bih htela da istaknem da je nemerljiv značaj puta E 763 za čitavu Srbiju, naročito za zapadnu

Novoj Varoši, Priboju i Prijepolju, jer je to izuzetno važno.Prvo je to ekonomski opravdano da ide na taj kraj. Građani ovog kraja, Nove Varoši, Priboja i Prijepolja će prosto oživeti. Ako to ne bude bilo tako, to će da bude potpuni krah za sve ove opštine.Takođe, ukoliko bude išao na ovu varijantu preko Peštera vrlo verovatno će poremetiti i Rudnik uglja „Štavalj“ što će biti veliki problem, jer dosta građana radi upravo u tom kraju, u tom rudniku, a takođe i održavanje puta zimi preko Peštera neće biti sasvim kvalitetno zbog veoma niskih temperatura.Takođe, trasom preko Zlatibora vrlo lako i brzo mogu da se naprave delovi auto-puta koji bi išli prema Sjenici i Ivanjici, jer bi bilo mnogo brže u tom slučaju, a da ne pričam kada se krene od Požege prema Užicu i prema Zlatiboru, ide odvajanje prema Republici i taj planirani auto-put koji ide preko Kremana do Višegrada, što mislim da je izuzetno važno i mnogo bliža varijanta spajanja sa Republikom Srpskom, što je takođe jedan od prioriteta naše sam opstanak auto-puta prema zapadnoj Srbiji, to je jedini opstanak, ništa drugo za sve građane zapadne Srbije i nadam se da za ovu Vladu, kao što je bilo za prethodnu, se neće završiti auto-put „Srbija u Čačku“, već malo zapadnije.

i ja bih iskoristio priliku da na neka od njih odgovorim, da bismo pojasnili neke stvari, ali jedno od ključnih pitanja je kako je izabran izvođač.Mi

raspisan. Prikupili smo ponude. Javile su se četiri kompanije a ubedljivo najbolju ponudu je dala kompanija koja je izabrana. Mogu reći da je između prvog i četvrtog bila

Vlada donosi odluku o koncesiji, koncesija ulazi u parlament, odobrava se, a onda se pravi koncesioni akt koji ponovo Vlada mora da usvoji. Po našim zakonima, koncesioni akt ne može da pravi ni domaća kompanija niti onaj ko je dobio koncesiju, nego mora neutralna firma na međunarodnom tenderu koja se odabere da pravi koncesioni akt. To je nezavisno telo koje se javlja i posao je dobila strana kompanija koja je napravila koncesioni akt koji je usvojen na Vladi Republike Srbije kao predlog i on je prošao.Sada, otkud u budžetu

ne može da pravi domaća firma. Neće ni jedna banka da prihvati ako ga mi sami radimo, već mora da radi kompanija koja je potpuno nezavisna, obično je to Svetska banka ili neko drugi, javi se na međunarodnom tenderu i dobija taj posao. On košta otprilike toliko. To je za koncesiju, taj deo sredstava, a ne za kreditnu liniju. Razumete? To je po Zakonu o koncesijama.Šta se ulaže u koncesiju? Može država da da garancije, ako se drastično smanji saobraćaj, ili ako dođe do nekih nenormalnih situacija, elementarnih nepogoda, ne daj Bože, ratnog stanja, bombardovanja, kao što smo imali, neko mora da preuzme odgovornost, jer onda ne mogu da se poštuju koncesioni ugovori. Mi dajemo u garanciju izgrađeni deo autoputa, pošto nemamo sredstva.Međutim, sredstva.Međutim, formira se koncesiono preduzeće od države, koja izdaje koncesiju, i od firme koja izvodi koncesiju. To preduzeće elektronski prati, svakog meseca, naplatu putarine, broj vozila i sve ostalo; izmiruje obaveze kreditne linije koja je utrošena za koncesiju, kamate; plaćanja vrši za održavanje autoputa u tom periodu i ostatak razlike plasira gde se to preduzeće dogovori i gde je stav države. Može da vrati državi, može da servisira kreditne linije, a može da prihvati izgradnju nekog novog autoputa iz te dobiti koja se ostvaruje.Na primer,

poslanik Mrkonjić to dobro zna, „Gazela“ projekat je bio da će na njemu ići dnevni saobraćaj od 20.000 auta, i tako je koncept napravljen i urađen je most. Sada je taj saobraćaj 160.000 automobila dnevno. Znači, i ovde se može dogoditi da saobraćaj izuzetno bude uvećan, da se povuče cela jugoistočna Evropa, ali koncesiono preduzeće to reguliše. Što je veći saobraćaj, može da se smanjuje broj godina, smanjuje putarina ili da se investira u neke nove nove projekte koji će se raditi. Od zajedničkog koncesionog preduzeća to zavisi i od stava Vlade koja tada bude u Srbiji.To je što se koncesije tiče. Znači, Vlada Republike Srbije uvek preko koncesionog preduzeća odlučuje kako će da plasira sredstva i prati parametre kako se ponašaju u ovom smislu.Na koncesiju su se javila četiri preduzeća i sada je u fazi odabira najpovoljnijeg i, naravno, odabira onog ko će raditi koncesioni ugovor. Bira se pravni savetnik koji pravi predlog ugovora za Vladu i za koncesionara koji mora da se usaglasi. To obično bude Svetska banka, ponavljam. Taj se ugovor radi, predlaže i tu se bira pravni savetnik, ekonomski savetnik i tehnički savetnik koji odlučuje o samoj koncesiji.Definisana je trasa do Požege i ona je isprojektovana. Radile su se dve studije. Jedna je preko Zlatibora, a jedna preko Peštera i Obe studije su date Komisiji koja donosi odluku koja je varijanta pogodnija. Varijanta preko Duge Poljane i Ivanjice je jeftinija 600 miliona i kraća 40 kilometara. Ova druga varijanta je skuplja, jer mora tunelski da se prođe preko nacionalnog parka, zaštićenih zona, Zlatara, Zlatibora itd. i zato je skuplja. To je sada na Vladi, naravno, da se odluči koju varijantu Srbija hoće.Što se tiče autoputa prema Republici Srpskoj, to je definisano. Do Zlatibora se radi prva faza, odnosno skretanja za Višegrad, i to uz ovaj autoput ide 100%. Znači, Užice, skretanje za Višegrad na Zlatiboru, prva

se odlučiti, jer ta faza nije došla do projektovanja. Uređeni su generalni projekti i jedne i druge varijante.Međutim, vi ste sada govorili o levoj i desnoj obali Save. Da li da autoput ide desnom obalom? Dok sam bio ministar u prošlom mandatu, mi smo usvojili varijantu desne obale Save. To smo isprojektovali, usvojili i u parlamentu prošli sve procedure, grad Beograd je to usvojio kao konačnu varijantu.Međutim, prethodna Vlada i ministri su konstatovali da to nije dobra varijanta, jer klizište Duboko je najveće klizište, trenutno, u Evropi, nema većeg od njega i da je rizično da autoput prođe preko tog velikog klizišta. Pošto je to međunarodni koridor, bilo je urgencija da se taj međunarodni koridor ne uvuče u Beograd preko Sajma i ove varijante, koju je sada radio grad Beograd, mosta na Adi, već da se obiđe međunarodnim koridorom potpuno Beograd i da se ide na varijantu Surčina. Ta varijanta je usvojena u prostornom planu, napravljene su izmene, prošla je procedure parlamenta i grada Beograda i prešlo se na levu obalu Save, kao stabilniju, značajniju. Dovođenjem saobraćaja na sadašnji kineski most, koji se radi, smatralo se da je to bolja varijanta, brža

što je možda i opravdano.Sada se ta varijanta prihvatila, a da se interno skine saobraćaj kod Obrenovca i sa ove dve trake koje su urađene delimično prema Obrenovcu može se ući u Beograd i sa obrenovačke strane, ko ide prema Banovom Brdu, ovaj deo starog Beograda itd. To je definisano.Beograd mora rešavati i Srbija klizište Duboka, i zbog Umke i zbog toga što ste rekli, cela Umka klizi u Savu. Sava je pre Umke široka 450 metara, posle Umke 450 metara, a na Umci samo 140 metara.

Klizište radi intenzivno. Postoji mogućnost da zbog velikih kiša skliza i da se pregradi Sava, što bi bilo katastrofalno za državu.Nedavno sam upozorio na Vladi da se uđe u projekat sanacije klizišta po svaku cenu i da se proširi Sava na tom delu, pretežno prema sremskoj strani i da se jednostavno upravi, jer zbog klizišta koje se javilo, tu se Sava ukopala sada na 20 metara, u proseku dubina je van toga do osam metara. Znači, nije dobro i intenzivno

desnoj obali rađeno sve ovo što je rađeno na Adi, urađena petlja, urađeno sve to i to je izuzetno puno koštalo. Sada se sve to kod Bariča radi ponovo. Nisam u tome učestvovao. To je prostorni plan promenjen, Grad Beograd promenio, usvojio i na sve je definitivno stavljena tačka.Znači, tačka.Znači, sve ovo što je na Adi urađeno paralelno, samo bez onog pilona, radi se kod Bariča, ista petlja koja je sa ove strane urađena, radi se sa one strane Save kompletno, identično i jako i jako skupo. Zato je ta deonica i najskuplja zbog Mosta na Savi i zbog Surčinske petlje koja razviti saobraćaj ka Dobanovcima, Batajnici i Kineskom mostu. To je pojašnjenje što se ovoga tiče.Govorili ste o nekim drugim stvarima, o turizmu, to će povećati turizam. Što se taksi tiče, to još nije definisano, tu su finansije, morate sa njima to videti, šta dobijamo šta gubimo.Jedna stvar je veoma bitna. Jeste ovo skup projekat, jeste ovo zaduženje države, ali studija je pokazala da je ovo profitabilno da samo sebe otplaćuje, jer je veliki saobraćaj. Srbija treba da izađe iz političkih investicija i da uđe u profitabilne investicije. Svaka investicija koja sebe finansira i pravi neku dobit je opravdana, a svaka investicija koja mora kasnije da se doplaćuje ili iz budžeta da se dodaje i da se održava nije profitabilna i treba je izbeći. Mi smo sada u krizi i treba da podržimo samo profitabilne investicije i investicije koje zapošljavaju građane Srbije, što je u ovom slučaju i evidentno kroz studiju koja je urađena.Naravno, ministar finansija nije bio za to da se zadužimo još jednim kreditom za Moravski koridor, već je odobrio da koncesiono može da se gradi koliko hoćemo. li to samo sebe finansira? Ali, ne možemo kreditno više, jer smo dobili upozorenje Svetske banke da možemo da se zadužimo toliko i toliko novca i mi smo tačno na toj kvoti u ovom budžetu koji je predviđen za narednu godinu.Znači, godinu.Znači, nismo prešli jedan dinar mimo onoga što je dogovoreno. Zato su zaustavljene ove investicije do sada. Međutim, mi radimo mogućnost koncesionu i veoma brzo ćemo doći do tih analiza kako koncesiono to odraditi, jer stav ove Vlade je da ne pređemo granicu zaduženja koja je definisana. Došli smo do one cifre koja je predviđena i gde možemo da se zadužimo da ne bi došli u probleme. Mi smo tačno sad ispod one granice koja je dozvoljena i ne možemo dalje, bez obzira što je kredit povoljan, ali ne može dalje.Nastavićemo to na neki drugi način. Nadam se da ćete o tome veoma brzo biti obavešteni. ima tu priča zašto stoje krediti. Ja ne mogu da izdam dozvolu ako nije niko tražio. Ne mogu da izdam dozvolu ako niste napravili projekat.

ali to su ogromne cifre. Ako se u budžetu ne predvide sredstva za projekte, ne možemo da nađemo nikoga danas da radi projekte džabe, nego svi traže da se novac uplati, na tenderima koji se raspišu moramo da predvidimo sredstva.Međutim,

ne mogu da razumem da su neki prethodni periodi bili, da je neko podigao kredit bez dozvole, bez projektne dokumentacije i bez ičega. Meni to nije jasno. Ali, nažalost, tako se dogodilo. U nekom prethodnom periodu neki ljudi od autoriteta su urgirali kod nekih banaka, dobili smo kreditnu liniju, a nismo imali ni studiju, ni projektnu dokumentaciju, ništa. Sada servisiramo kredit i čekamo da se napravi dokumentacija. Ali, to je bilo u neko vreme koje ne mogu da pojasnim kako je moguće ući u banku, dobiti kredit bez ijednog papira, na časnu reč, povući kreditnu liniju i onda kazati – nemamo pare za projektovanje.Gospodin Mrkonjić i ja smo bili ministri u Vladi, ali ako nam ne date pare za projekte, mi ne možemo da projektujemo.

popraviti.Ponavljam, meni je drago, u ovoj godini koja još nije završena, lično sam kao ministar potpisao preko tri milijarde evra projekata koji se trenutno realizuju i koji su 100% pokriveni na razne načine i investicije će sve krenuti da se rade. Naravno, očekuje se i deo projekata koji se mogu brzo uraditi. Ali, apelujem na sve one koji čekaju te projekte da se jave, da ubrzamo proces izrade projektne dokumentacije, jer ako ne tražite, niko vam neće doneti projekat ako ga niste tražili.Verujte, ima kreditnih linija da ja još nisam dobio ni zahtev da izdam dozvolu, niti da radimo projekat. Ne mogu da vam radim ako vi ne tražite. Tražite, pa ćemo se uključiti u posao. Toliko. Mislim da sam vam odgovorio na sva ključna pitanja.

autoput izuzetno značajan. To će biti žila kucavica za zapadnu Srbiju. Samo još jednom hoću da vas podsetim da ne ostavljate nikako te ljude koji su tamo u Novoj Varoši, Priboju, Prijepolju, u tom kraju Srbije, bez puta. Zaista će to značiti potpuno iseljavanje tih krajeva. Ionako opada broj stanovnika. Mi smo o tome nešto juče govorili. Molim vas da još jednom razmotrite, ako već toliko košta taj projekat da se ide preko Peštera, verovatno je projekat preko Zlatibora, na Novu Varoš je, nadam se, jeftiniji, tako da možete i to da vidite.Što se tiče projekata, naravno, nisam mislila da vi treba to sve da uradite, ali kažem za te infrastrukturne projekte, velike, kapitalne, čitava Vlada i ministarstva moraju da se dogovore i da se što pre radi na projektnoj dokumentaciji i onda posle toga rešavanje imovinsko-pravnih odnosa i, naravno, na izdavanju dozvola.Ovo što ste rekli za levu i desnu obalu Save, pa mislim da je poenta upravo u tome da se to klizište reši na taj način tako što bi se autoputem to rešilo. Čini mi se da ste se, evo, kao što ste i vi rekli, u stvari i zalagali za tu trasu. Mislim da je prva trasa kako ta desnom obalom Dunava, kako ova trasa koja je takođe išla prva ovog autoputa preko Zlatibora, dakle, ta jedna kompaktna celina je bila trasa koju je struka opredeljivala, a sada ova trasa levom obalom Save i trasa na Pešteri je trasa koju opredeljuje politika.Vi možda ne možda ne možete toliko da utičete, ali u svakom slučaju to je politika i mislim da to jako loše i da treba da se radi na malo drugačiji način u svakom slučaju.Još jednom apelujem da se potrudimo svakako svi zajedno da srpska građevinska operativa bude uključena na ovim velikim infrastrukturnim projektima za koje pare uzimamo iz kreditnih mi da pitam konkretno pitanje - da li ćemo na celom putu da damo da se naplaćuje putarina koncesionaru koji bude uzeo pod koncesiju deo Preljina-Požega i Surčin-Obrenovac? Dakle, da li ćemo dati na celom putu da oni naplaćuju putarinu ili samo na ta dva dela? Ilić** Predlog koncesionog akta koji je urađen od međunarodne firme koja je to radila je predložila da se da na celom da bi se brže isplatio autoput i da bi imao ostatak da može da se uvede u nova finansiranja.Ako budemo davali drugi deo, manji deo, onda duže traje, veći broj godina, a onda i država mora budžetom da garantuje ako je na ivici. Ako je više, onda će ostajati i može koncesiom preduzeće da preuzme i kreditne linije koje su ako saobraćaj bude omogućio. Znači, zavisi koliko će autoput povući saobraćaja, koliko će doneti Vlada da bude visina i, naravno, može imati ostatak da preuzme obavezu i servisiranja kredita, što bi bilo sasvim normalno.Vi znate da kreditne linije za autoputeve u Evropi se rade iz akciza na gorivo. Međutim, kod nas je to veliki problem. Nama akcize za gorivo idu za plate državnih činovnika, za penzije i za sve ostalo i nemamo tu mogućnost. Evo, Nemci, na primer, i Italijani, svi izdvajaju preko 56% od akciza na gorivo za izgradnju autoputeva. Što više pravite puteva, više se vozi i više se troši gorivo. Međutim, to kod nas ne može. Naš budžet zbog privrede, koja ne radi dovoljno, ne omogućava to i mi nemamo te prihode od akciza za gorivo, koje treba da budu namenjene izuzetno u izgradnju novih puteva i putne infrastrukture.Pošto država ne može budžetom da da nikakve garancije iz budžeta za tako skupe infrastrukturne objekte, mi moramo nešto da uložimo. Zato se predlaže da se deo autoputa izgradi da nakrpi i da ima neke razlike, naravno, a ostatak da može da se usmerava budžetski. To, ponavljam, radi međunarodna institucija obično. Nadam se da će ovog puta posao dobiti Svetska banka i oni daju konkretan predlog. Banke uvek uzimaju rezervu, da može koncesijom preduzeće da ima ostatak koji se može plasirati gde država odluči, odnosno gde Vlada bude imala interes. Ali, vi znate da banke uvek vole da imaju duplu rezervu, nego da zapne, pa da ne može da servisira kredit i da dođemo u situaciju da ne možemo da izmirimo kreditne obaveze. Prema tome, to zavisi od koncesionog ugovora kakav se napravi.Ponavljam, mnogi su mislili i ispravan je stav da koncesiono se grade veliki infrastrukturni objekti jer tu nema nikakvih malverzacija.Koncesiono preduzeće sutra odlučuje uz pomoć Vlade o svakom dinaru koji se naplaćuje i plasira ga gde smatra da je najbolje. Prema tome, videćemo.Što se tiče ove dve varijante, mi ćemo pozvati sve gradonačelnike. Neće biti politička odluka, već stručna. Pozvali smo i Akademiju nauka i institute da ove dve varijante analiziraju. Napravili smo tim. Vlada je imenovala jedan tim od najvećih stručnjaka da izaberu varijantu.Sada ste pitali da li je Vlada od leve i desne obale tražila mišljenje određenih institucija. Tačno je, imenovana je institucija na tenderu koji je bio raspisan i odabran je novosadski fakultet koji je dao najpovoljniju ponudu i on je dokazao da ova varijanta leve obale je održiva za sada, s tim da se napravi ulaz i na desnoj obali manjeg kapaciteta, a da međunarodni koridor zvanično ide levom obalom. Oni su to potkrepili sa niz argumenata, dokaza itd, da se direktno, ne ulaženjem u Beograd, prođe do Banata preko kineskog mosta, da se direktno izađe na Batajničku petlju, Dobanovačku petlju i ide prema Zagrebu, bez ikakvog kontakta sa Gradom Beogradom, da se saobraćaj ne uvlači

pred nama se nalazi Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E763, to jest za jednu od deonica budućeg autoputa Horgoš-Požega, odnosno deonicu autoputa Obrenovac-Ljig.Predmet ovog međunarodnog ugovora je zajam koji će naša država kao zajmoprimac primiti od kineske Eksport-import banke u iznosu od 301.000.000 dolara, koji će se utrošiti za finansiranje izgradnje pomenute deonice autoputa.Ovo nije prvi slučaj da kineski kapital u ovakvom obimu ulazi u našu privredu, s obzirom da se kreditnim linijama iz ove već države finansira izgradnja mosta Zemun-Borča, a da je kineska država nama već prethodno pomagala kako u skorijem periodu, tako i u vreme devedesetih godina.S obzirom da se kineska privreda nalazi u velikoj privrednoj ekspanziji, koja je bez presedana u zadnjih tridesetak godina, onda i ne čudi njihova rešenost da se u većoj meri probiju na tržištima i u privredama koje su geografski udaljenije od samog njihovog neposrednog okruženja.Imajući u vidu prijateljske, političke i poslovne veze između dve države, sasvim je logično da se upravo Srbija odabere kao prvo i pravo mesto za ovakve investicije, kojih će, nadamo se, biti još za neke druge kapitalne infrastrukturne projekte u budućnosti.S druge strane, našoj privredi će svakako dobrodoći ovakav priliv svežeg kapitala u izgradnji infrastrukturnih objekata, tim pre što on dolazi po relativno povoljnim uslovima.Osnov za ovaj ugovor o zajmu predstavlja ugovor sa kineskom korporacijom o izgradnji ove deonice autoputa. O samom autoputu, pitanju opravdanosti i načinu i dinamici njegove izgradnje u prethodnoj deceniji, vođeno je dosta polemika na kojima se ne bih zadržavala, jer je svakom razumnom čoveku jasno da izgradnja ovog autoputa predstavlja prvorazredni, državni i nacionalni zadatak.Mi smo svesni da bi najbolje bilo kada bi postojale mogućnosti da se ovakvi projekti finansiraju direktno od strane države ili domaće privrede, ali svi znamo u kakvom stanju se one trenutno nalaze, a vremena radnih akcija i zajmova za privredni preporod odavno je prošlo, pa se, nažalost, ova opcija zaduživanja u inostranstvu nameće kao jedina realna.Uslovi realna.Uslovi pod kojima se daje zajam su povoljni. Kamata za ovaj zajam iznosi 2,5% godišnje, što je kamatna stopa koja je niža u odnosu na neke kredite koje smo ranije podizali i gde se ona kretala između 3% i 4% na godišnjem nivou.Zajam nivou.Zajam će biti isplaćen u periodu od 15 godina, koji će početi da teče nakon petogodišnjeg grejs perioda kredita. Period dospelosti pojedinih rata biće polugodišnji, a naša strana će eventualno moći i da se koristi pogodnostima odredbi da ranije otplati zaduženje po povoljnijoj odštetnoj stopi od 1%.Možda će se neko naći ko će staviti zamerku zašto se u ugovoru nalaze klauzule koje obavezuju na nabavku roba i usluga iz Kine, ali mi moramo biti svesni da se na jednoj strani moraju dati i neke kompenzacije kompenzacije u ugovoru zarad već pomenutih povoljnih uslova otplate kredita, a na drugoj strani kineska poslova grupacija kojoj je poverena izgradnja u svetu poznata po uspešnim građevinskim poduhvatima da je, primera radi, u roku od četiri godine sagradila pomorski most koji ima dužinu otprilike koliko i ova deonica budućeg autoputa i nadamo se da će takvu efikasnost pokazati i kod nas.Drugi predlog potvrđivanja međunarodnog Sporazuma koji se pred nama nalazi je onaj o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak sa Kraljevinom Maroko.Mi smo u jednom od prethodnih zasedanja već ratifikovali određeni broj sporazuma o privrednoj saradnji sa ovom državom a načelno smatram da su ovakvi sporazumi uvek dobrodošli jer stvaraju mogućnosti za poboljšanje međusobne saradnje na obostrano zadovoljstvo.Poštovani narodni poslanici, jasno je da ova dva zakona predstavljaju još jedan koristan doprinos našoj ekonomiji i privredi, te će zato poslanička grupa PUPS, odnosno Partije ujedinjenih penzionera Srbije, u danu za glasanje podržati ovaj zakonski predlog. Zahvaljujem. ima narodni poslanik Bojan Đurić. makar jednom rečenicom, koleginice Milošević, naravno da nije čudno da postoji klauzula u ugovoru koji nas obavezuje da robe usluge nabavljamo, pre svega, od kineske strane i naravno da je to kompenzacija za neke druge povoljnosti koje smo dobili u drugim elementima ugovora. Dobro je da ste to rekli pošto na samom početku ove rasprave je bilo neverovatnih formulacija da je ovo najpovoljniji kredit gotovo u istoriji čovečanstva, da je pravo čudo kako je Srbiju pogledao Bog i kako smo uspeli da dobijemo ovaj kredit najbolji svih vremena.To je dosta zabrinjavajuća praksa u ovom parlamentu. Kada vi gospodine Iliću govorite o tome koliko smo na granici zaduženosti, da imate vrlo ozbiljne restrikcije ne samo od međunarodnih institucija, nego i od samog ministra finansija u ovoj Vladi, dakle restrikcije na nova zaduženja, mi smo do te granice zaduženja došli, upravo tako što je gotovo svaki kredit koji je ova zemlja uzela u proteklih 10 godina, ovde predstavljan kao najkorisniji, najbolji svih vremena, najefikasniji, kako će Srbiji posle toga svanuti. Ne sporim da je ovaj kredit u mnogim svojim aspektima dobar i povoljan.S druge strane, mislim da kada se vodi parlamentarna rasprava o potvrđivanju uzimanja nekog kredita, da suština te rasprave treba da bude na analizi finansijskih i ekonomskih efekata i uslova tog kredita. Mi svaki put nekako skliznemo u to da li je važno da se gradi put, da li je važno da se gradi infrastruktura i onda pobegnemo od ovoga što je zapravo suština u ovakvim stvarima.Danas ovde treba da raspravimo da li je ovaj kredit dovoljno efikasan, da li za onu cenu koju plaćamo, odnosno koju ćemo plaćati u narednih 20 godina, dobijamo neko efikasno dobro, odnosno nekakvu korist za građane Srbije, korist za određene delove Srbije, finansijsku korist od eksploatacije tog puta, efikasno održavanje. Dakle, rešenje svih onih problema koje danas imamo i u putnoj privredi i u svim segmentima državnog upravljanja javnim dobrima, da tako kažem.Vi ste, gospodine Iliću, ispravno na početku ukazali, na taj program koji ima kineska Vlada, koja nije ni iz kakvih altruističkih nego iz komercijalno-ekonomsko-političkih razloga odlučila da plasira oko 10 milijardi dolara u ovaj deo Evrope i govorili ste o tome da su sredstva koja se plasiraju, da se ona plasiraju pod vrlo povoljnim uslovima.Imam jedno vrlo konkretno pitanje za vas. Odlukom kineske države taj fond za kredite nije formiran samo za davanje kredita ili ulaganja u putnu infrastrukturu, nego i neke druge vrste infrastrukture, recimo energetsku infrastrukturu. Pošto je ovaj kredit ovoliko povoljan, a mi smo podneli inicijativu odnosno zahtev kineskoj strani da se ovim kreditom finansira ova investicija, dakle deo auto-puta, da li je bilo razgovora, da li je bilo inicijativa sa srpske ili kineske strane da recimo sredstva iz ovog programa uzmemo odnosno iskoristimo za finansiranje izgradnje projekta Južni tok kroz Srbiju? Ili smo morali da uzmemo taj kredit od ruske strane, sa kojom smo već u tom poslu? Pošto mi ovih dana slušamo da je taj kredit, koji će verovatno biti sa kamatnom stopom između 4,25 i 4,5% za izgradnju Južnog toka, a koji ćemo plaćati ko zna koliko iz takse koju bismo inače imali na tranzit gasa i ko zna kako plaćati, da li smo mogli umesto tog kredita da uzmemo ovako povoljan kredit od Kine za tu investiciju, odnosno obavezu Srbije?To je vrlo važno pitanje. Da li je, ako je takvih inicijativa bilo sa naše i kineske strane, šta je bio epilog? Da li je, recimo, ruski partner imao neke eventualne primedbe na to, da li je insistirao da se od njih zadužimo itd? Meni nekako Meni nekako izgleda da bi bilo povoljnije da taj projekta finansiramo uz kamatnu stopu od 2,5% ili neku sličnu kamatnu stopu, nego uz kamatnu stopu od 4,5% uz vrlo problematičan odnos da uzimate kredit od onoga ko vam je partner u tom poslu i ne samo da je partner nego je većinski vlasnik svega u tom poslu. Na kraju će vam biti isporučilac gasa koji je trebao da prolazi kroz taj gasovod i koji ovu zemlju vodi u vrlo ozbiljan problem.Vrlo je važno, gospodine Iliću, da kada govorimo i o kreditima i o investicijama tu postoji neka vrsta diversifikacije, da ne držimo sva jaja u istoj korpi, kako se obično kaže. To je za zemlju uvek vrlo važno, u infrastrukturi u energetici, velikim kreditnim poslovima pogotovo. Siguran sam da to razumete.Što se tiče nekih elemenata samog ovog ugovora, već je rečeno da će zajmoprimac, to je Republika Srbija koristiti celokupna sredstva kredita isključivo za plaćanje približno 90% vrednosti komercijalnog ugovora a da će roba tehnologije i usluge koje se nabavljaju iz ovih sredstava biti kupljene pretežno od Kine. Onda treba biti fer prema građanima i reći da to znači da će praktično za sve robe i sve usluge biti zaključeni ugovori sa kineskom stranom ili kineskim firmama koje će, razume se, s obzirom na specifičnosti ovog posla, na udaljenost onda zaključivati i uzimati neke vrste podizvođača ili domaćeg radnika, domaće radne snage. To je ono što se dešava i u nekim drugim sličnim poslovima koje ovde imamo.Dakle, efekte ovog kredita ovog posla treba posmatrati na taj način. Dakle, značajan deo kredita će se po ovoj liniji praktično vratiti onome ko kredit daje. To nije nešto što ekskluzivno radi Kina, to rade svi drugi kreditori, pogotovo kada se u kredit ulazi bilateralnim međudržavnim sporazumom. Još je gora situacija u ovom projektu koji sam maločas spominjao, recimo oko Južnog toka gde je drugoj strani dat još čitav niz garancija kojih ovde kojih ovde nema.Dodatno pitanje koje treba otvoriti i zaista mislim da je to ključni reper kada analiziramo da li je neki kredit dobar je da li će on biti efikasno upotrebljen? To je mnogo važnije od visine kamatne stope, od grejs perioda. Mi para nemamo pa nam je svakih šest meseci ili godinu dana grejs perioda koji možemo da dobijemo značajan.Ne treba se preterano radovati ni tim grejs periodima. Te obaveze koje pominjete u budžetu za ovu godinu, za sledeću godinu, govorila je o tome i koleginica Božanić, isto su tako posledica nekih kredita koji su najavljivani kao ultra povoljni sa vrlo dugim grejs periodom. Istekle su te dve, tri, pet godina i sada dolazimo u situaciju da moramo da vraćamo te kredite. Tako ćemo doći za pet godina i u ovu situaciju.Vi znate šta je osnovno merilo, ako uspemo da napravimo u nekoliko narednih godina privredni rast koji će nam omogućiti da servisiramo ovu kamatu koju smo uzeli, on je dobar. Ako u tome ne uspemo, naši dugovi će se povećavati. Ne treba biti ne znam kakav finansijski ekspert da bi se razumela to elementarno pravilo.Naša iskustva do sada nisu dobra gospodine Iliću. Svaki put kada dođete u parlament govorite o tome koliko je neefikasna gradnja, koliko imamo problema sa pripremom i u fizičkom i u pravnom i u svakom drugom, infrastrukturnom smislu.Samo u prvih pola sata ili sat ove rasprave ste rasprave ste u komunikaciji sa nekim koleginicama i kolegama govorili o nekoliko problema koje imate, od trase, preko nekih problema terena, reljefa, dugogodišnjeg neodržavanja itd. i to ćete imati u svakom segmentu svake investicije koja se radi kod nas. red.Bitno je samo da postoji red. Ja mislim da nije ozbiljno da mi govorimo o 300 miliona dolara kredita koji uzimamo, a da svi drugi budu ozbiljniji od nas, gospodine Iliću, da se kineska strana štiti, da ovi dodaci odnosno prilozi uz ovaj ugovor budu ovako ozbiljno sačinjeni, a da mi sami kod sebe nemamo ni elementarne odgovore na pitanje šta hoćemo, gde će se završiti ti putevi, čemu oni služe, kakva je politika države u okviru turističke politike, ili razvoja turizma, poreske politike itd? To sa Kinezima nema veze, kao ni sa bilo kim ko nam daje kredit ili pravi investiciju. Oni sa ovako ozbiljnim ugovorima štite. Ili za sebe zadrže garanciju da će za njih važiti oni uslovi koji su važili u trenutku zaključenja ugovora, ili se obezbede kroz ugovor izdašnim kompenzacijama na nekoj drugoj strani.Pitanje je za nas šta mi radimo u tom? Možda je danas prilika i da odgovorite na pitanje kako se gospodine Iliću desilo i da li se ikada u drugoj situaciji to desilo u ovoj zemlji za bilo šta drugo, da nekom bude izdata lokacijska dozvola u jednom danu, a građevinska dozvola sledećeg dana? Neću tražiti da vi ovde pod zakletvom ministra potvrdite da su za ta dva akta bili ispunjeni svi zakonom i drugim aktima traženi uslovi, ali mislim da je svakome jasno da postoji velika sumnja da baš i nisu. Ne znam ni za jedan drugi posao u Srbiji gde je bila takva dinamika izdavanja potrebnih dokumenata,

na čemu sam ja zahvalan, ako tako mogu da kažem, Vladi Narodne Republike Kine je što je to ipak u tom smislu pristojniji kreditor, ili pristojniji investitor, pa neće nikada sebi dopustiti ono i takvu vrstu brutalnog i nedopuštenog pritiska kakvu sebi dopuštaju neki drugi, prijatelji ili navodni prijatelji ove zemlje, između ostalog, onih koji su dobili u dva dana lokacijsku i građevinsku dozvolu za Južni tok. Hvala vam.

profitabilna investicija, investicija koja pravi dobit, koja će sebe da izdržava i nijedna investicija neće proći koja ne može sebe da otplati, a to da je bila praksa poslednjih 20, 30 godina, mi ne bi došli u situaciju u kojoj smo danas. Pravljene su investicije koje nemaju nikakve veze. Neke nisu ni puštene, a potrošeno je stotine miliona i sada servisiramo kredite, itd. Ali, to su bile političke investicije, sada ne nabrajam interese pojedinih političkih grupacija koje su dobijale određene kredite, određene investicije da bi dobili neko biračko telo u nekoj sredini, pa ćemo da pravimo tamo nešto što nikad neće da proradi.Kada bih vam sada rekao kao resorni ministar da odete na Bor i da vidite najveću investiciju koja je tada bila u Srbiji, da vidite da ona propada, raspada se na objektima koji su milionske vrednosti, završene 90% i sve napušteno. i sve napušteno. Da vam ne pričam sad o banjama, o hotelima, motelima, investicijama, žičarama, itd, koje stoje u korovu. I to je bila neka politika. Ja nisam učestvovao u tome, ali to sad svi plaćamo.

a da pravimo novu na nekom drugom mestu i da plaćamo po radnom mestu 10.000 evra? Nije. Da li je tako? Ali, to je sve prošlo ovde u parlamentu na neki način. Ja nisam u tome učestvovao. E, sad, ove investicije su profitabilne. To pokazuju studije.Znači, autoput, ima ovde ministara koji to dobro znaju, bivših, koji ima saobraćaj preko 10.000 automobila dnevno je profitabilan.

ali ovo je investicija koja pokriva. Da li će ući kineska oprema? Naravno da će ući. Mi smo je oslobodili carine i PDV. Oprema koja će se koristiti u izgradnji autoputa i firma koja je doveze da radi, kada završi posao ide sa njom napolje ili mora da ostane da plati obaveze ako želi da je zadrži u ovoj državi. državi. Dok traje posao, oprema može biti tu. Završi se posao i ona izlazi.Naravno da smo razmatrali tu opremu kinesku koja je mnogo jeftinija od svih drugih oprema u Evropi koja se proizvodi. Uzmite jednu mašinu za bušenje tunela. Jeftinija je 40% nego da je kupimo u Nemačkoj ili Italiji ili nekoj drugoj državi. Mi ih ne proizvodimo.Pričali ste o Južnom toku. Oprema za polaganje cevi, ako ste čitali i pratili kako se to radi, odjednom 600 metara cevi mora da se spusti u rov koji je 4 metra dubok i 6 metara širok. Takva je tehnologija da 600 metara odjednom morate da dignete i da spustite. Nemamo opremu da spustimo nijedan metar. Moramo da uvezemo od onoga ko ima opremu ili da dobije posao onaj ko je tehnički opremljen za takav posao. Nemamo nijednog varioca u državi koji može da vari cevi tih profila i da ima atest za to varenje jer nikada nismo to radili.Ali, zaboravili ste jedno,

Imaćemo neku zaradu. Zamislite da se iz glavnog voda grana jedan kanal prema Makedoniji, jedan će ići Koridorom 11 prema Crnoj Gori, Zapadnoj Srbiji i može preći u Italiju, a jedan će deo ići u Republiku Srpsku i Hrvatsku. Bićemo umreženi sa još tri dodatna mini koridora koji će krenuti kroz Srbiju po našim najverovatnije putnim koridorima, što je logično,

li kredit kineski jeste povoljan? Može da se koristi za gasovo. To od nas zavisi. Mi smo dobili kvotu orijentacionu kredita iz tog subvencionisanog kredita kineske vlade za Jugoistočnu Evropu. Naši pregovori sa njima bili su da se pojavimo sa projektima i pojavili smo se sa tri projekta tada.

kao zainteresovani za kreditna sredstva. Pojavili smo se sa tri projekta i ta tri projekta su ušla u razmatranje upravnog odbora banke.Ovaj

To je logično. Mora da ide lokacijska, pa se u građevinsku uvede broj lokacijske, zavede se datum izdavanja itd. i ne može isti dan. Ali, mi smo znali da je to državni veoma važan projekat i mesecima smo pripremali dokumentaciju. smo spremili i mogli smo da izdamo tada kada smo izdrali u najbržem mogućem roku. To je ogroman projekat.Radilo se 15 sati dnevno da se završi. Nije bio ničiji pritisak. Niko nas nije pritiskao. Ali, ako vam neko donese investiciju od milijardu i 900 miliona evra, naravno, da je država zainteresovana za tu investiciju, ako hoćemo da je radimo, da je tehnički odradimo. Bila bi sramota da kažemo – evo, nismo završili dokumentaciju, nemamo, a bio je fiksiran otprilike datum početka radova. Zašto? Da bi pratili ovaj cevovod koji ide kroz Bugarsku, on mora da se nastavi. Ne možemo sad da napravimo deo i oni da čekaju nas dve, tri godine. Oni će da odu na drugu stranu i povežu se na drugi način.Znači, mi ako smo ušli u igru, moramo da pratimo dinamiku radova na čitavom cevovodu koji je krenuo i moramo taj magistralni cevovod da propratimo u određenim rokovima, da se sve to spoji i poveže.Pitali ste - zašto ruski kredit? Nije to ruski kredit. Gospodin Bajatović je juče objasnio, to je kredit u kome učestvuju isto i Francuzi i Nemci, Italijani, Englezi i svi ostali iz zapadne Evrope koji su zainteresovani. To je jedan tim koji je napravljen, jedna kreditna linija, da se uradi jedan posao, da dođe gasovod u zapadnu Evropu sa neke druge strane i da se napravi taj magistralni vod. Videli ste da deo sredstava daje Ruska, a nije sad bitno koja je banka odabrana. Ali je bitno da su akcionari u tom celom poslu, znači više zemalja, a ne samo Rusija.To se juče i objasnilo na konferenciji za novinare, gospodin Bajatović je rekao, tačno imaju procente, koliko ko učestvuje, da je to jedna međunarodna institucija napravljena da uradi jedan veliki projekat koji je interes ne samo Srbije i Rusije, nego cele jugoistočne i zapadne Evrope. On razgranava mrežu i mi dobijamo tri gasne elektrane na teritoriji Srbije. Jedna se radi kod Niša, jedna kod Zemuna, jedna najverovatnije kod Vrbasa. Prema tome, i to je veoma bitno za Srbiju. Mi ćemo tu zaposliti hiljadu i nešto ljudi koji će biti u stalnom radnom odnosu, raditi na tim projektima, bićemo proizvođači energije itd. Hvala. **Vesna Kovač** Hvala.Reč ima Bojan Đurić. Meni je uvek zanimljivo da slušam te detaljne analize gospodina Bajtovića, samo što, naravno, on je stručnjak za velike sisteme, ali verujte mi, gospodine Iliću, postojale su i neke druge škole u ovoj zemlji, pa ljudi ipak mogu da uoče gde su elementarne rupe u takvim u takvim objašnjenjima.Ne radi se o tome ko je vlasnik, nego se radi o tome kako smo došli do toga, da baš od tog davaoca kredita uzmemo novac. To je moje pitanje. Da li smo probali da na nekom drugom mestu nađemo finansijera pod povoljnijim uslovima? To je moje pitanje. Ne znam zašto na kraju iste rečenice dodajete – ali znate, dobijamo i tri gasne elektrane. I vi i ja znamo da ne dobijamo ništa, da neko pravi investicije iz kojih će zaraditi, to je sjajno i to je sasvim legitimno, samo da prestanemo da govorimo na tom nivou da nešto dobijamo od nekoga. Ništa ne dobijamo. To su poslovni odnosi. Slažem se sa vama da treba da nastavimo tamo gde su Bugari počeli ili stali, pa ja zato i pitam – zašto svi elementi tog posla nisu onakvi kakvi su bugarski? Ali nije u redu da o tome pokušavam da raspravljam sa vama, niste se vi time niste se vi time bavili.Razumeo sam da ste mi rekli u parlamentu da su bili ispunjeni apsolutno svi uslovi koji su bili potrebni da se izdaju ove dozvole o kojima govorite. mi je da je ministarstvo i da su svi zaduženi radili tako brzo. Očekujem da će tako raditi i u odnosu na sve druge kojima ta vrsta dozvola treba, pogotovo u velikim projektima, gospodine Iliću. Moje pitanje je – kako smo došli do toga da kredit uzmemo od tog finansijera? Danas ovde govorimo o kreditu koji je 2,5%, a ovaj će biti uz gotovo dvostruko veću kamatu. To je ključno pitanje. Tačno je da ćemo zarađivati od takse. Zašto se onda ne zadužimo na drugom mestu…(Predsedavajuća: Vreme.)… pa od ovog novca koji zaradimo od takse da to vraćamo, ili od nekog drugog novca, nego smo ovako vezani.Znate zašto pitam, gospodine Iliću? Takav smo posao napravili s rudnom rentom. Nećemo nikada izaći iz obaveza da rudna renta bude tri, a ne

upravo zbog toga što oni predstavljaju kontinuitet jednog ozbiljnog projekta koji se radi već peta, šesta godina. Dobro je da jedna Vlada nastavi barem deo posla koji je radila prethodna Vlada i dobro je da se ovakvi projekti, kao što se veliki infrastruktuni projekti, rade u kontinuitetu.Dakle, oba ova projekta su ozbiljni projekti i vi ste to dobro obrazložili, o tome ne bih govorio. Ali, da vas podržim i u jednoj drugoj stvari koja je vrlo važna, mislim da je nekoliko kolega govorilo o tome, sada je kolega Đurić izašao. Nema kredita država i Vlada bez privilegovanih kredita. To je ovo što je gospodin Ilić govorio. Tu su kamate najniže, ali uslov je da rade i preduzeća zemalja koje te kredite daju i to nije ništa novo. Mi smo jedan takav ugovor imali 1992. godine za magistralnu prugu sa Francuzima, pa su došle sankcije i da ne pričam dalje o tome, tako je bilo.Krediti dve evropske banke, Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj i Svetske banke su drugo pitanje. To su krediti koji se daju i tu su propozicije jasne i na bazi tih propozicija mi možemo, na bazi tendera svih zemalja koje žele da učestvuju, da biramo, odnosno da se biraju izvođači. Kada se radi o državnim ugovorima, to je ovo što se odnosi sada na kineski ugovor ili ono što je bilo sa Azerbejdžanom, onda moramo prihvatiti da i oni ljudi rade. Naravno, stvar procene je zemlje i Vlade Republike Srbije u koju projekat treba ući. Potpuno se slažem sa gospodinom Ilićem i Vladom, moramo ići na ovakve infrastrukturne projekte i na ovakve aranžmane, da bismo mogli da zaposlimo i našu operativu.Podsećam, operativu.Podsećam, Koridor 10 smo počeli i obezbedili sredstva pre nego što smo imali rešene neke druge stvari o kojima je Velja takođe govorio, ali smo svesno ušli u to, da bi danas došli da svaki mesec otvorimo po jednu deonicu.

Nažalost, to nije bila istina. Danas smo već osposobili ta naša preduzeća da mogu da konkurišu. Dobra je odluka bila Vlada da se umesto „Alpine“, koja je dobila na međunarodnom tenderu most Bešku, tenderu most Bešku, uključi naša „Mostogradnja“ koja taj posao zna da radi.Takođe bih predložio Vladi da i ove druge dve deonice ili dva projekta na kojima je radila „Alpina“, jedan je deo oko Dimitrovgrada, a drugi je most Mijatovac dole na železničkoj magistrali Koridora 10, da se i ta dva projekta, takođe po hitnim odlukama Vlade, udele našim izvođačima. Sada je to prilika da i naša preduzeća rade. Zbog toga je dobro, naravno, ukoliko je granica o kojoj je govorio gospodin Ilić, ili možda o kojoj treba više da govori predsednik Vlade i gospodin Krstić, tog našeg zaduženja tamo, gde nismo prezaduženi, gde nisu te crvene linije, ja, nažalost, nisam stručnjak

I to pre roka.Moram da kažem, uvaženi poslanici, gospođo predsedavajuća, ministre Iliću, ovo je dobar posao za Srbiju. Kina je strateški partner Republike Srbije i prijateljska zemlja ako hoćete. Naša saradnja u ekonomskoj i političkoj sferi je sve značajnija i ona se razvija već godinama. Ona nije proizvod rada samo jedne, pa makar i ove Vlade. Moram da kažem, citirajući iz materijala koji smo dobili, zbog javnosti Srbije šta ovde piše - 20. avgusta 2009. godine je Vlada Narodne Republike Kine i Vlada Republike Srbije potpisala Sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture. 26. aprila, pre izbora 2012. godine, je Vlada Kine objavila uspostavljanje kreditne linije od 10 milijardi dolara radi podrške zajedničkim projektima itd. Vlada Srbije 13. maja 2013. godine, dakle ova Vlada Srbije, je zaključila komercijalni ugovor za izgradnju autoputa E763 sektor Obrenovac-Ljig, u daljem tekstu ovaj ovaj komercijalni ugovor.To je zbog javnosti i zbog građana Srbije, da znaju o čemu pričamo i ko je od kog momenta preuzeo koji deo posla, ne dovodeći u pitanje ni jednog momenta važnost i korisnost ovog posla za Republiku Srbiju. Moram da kažem da u tom smislu DS potpuno podržava realizaciju ovog projekta.Međutim, ima jedno ali koje devojci sreću kvari, a to je kod DS što mi nekako moramo zbog javnosti i zbog budućnosti ove zemlje da ukažemo i na neke negativne stvari oko samog aranžmana, ne suštine aranžmana, ne puta koji podržavamo, za čiju izgradnju se zalažemo, već oko toga kako i na koji način smo došli do ovoga što sada stoji pred Narodnom skupštinom.Naime, poštovane kolege narodni poslanici, građani Srbije, u lokalnim samoupravama ako odgovorno lice sklopi ugovor o investicijama, a pri tome nema budžetski opredeljena sredstva, ti ljudi odlaze u zatvor. To se desilo u Leskovcu kod gospodina Kocića iz DS. To se desilo i kod gospodina Krišana u Kovačici pre neki dan. Znači, oni idu u zatvor. Kod nas ministri u Vladi ne idu u zatvor, nego kažu – ovo je posao stoleća.Zašto to kažem? U momentu kada vi dolazite u ovu Skupštinu znate da nam donosite papir, a u momentu kada ste krenuli u ceo posao niste imali budžetski obezbeđena sredstva, čime ste između ostalog prekršili i Zakon o budžetu. Kažete ovde da je kamata 2%. Slažem se sa vama da je niska kamata i to je dobro. Međutim, istine radi, neke kolege su već pričale, kamata je 2,5%, plus 0,25% za menadžment, plus 0,25% za eventualno nepovlačenje sredstava. To je radi istine. Dakle, nije baš onako kako ste rekli u punom smislu.Da li ćete vi, ministre Iliću, za 30 dana od momenta zaključenja povući ova sredstva ili ne? Pitam vas zbog kamate. Dakle, to je prva stvar koju treba da čujemo od vas jasno i nedvosmisleno, da će to biti izvodljivo i da će sve biti uredu.Vi ste u maju 2013. najavili početak izgradnje za jun 2013. godine, a u junu ste pomerili taj početak radova na avgust, potom na septembar. Pre dve nedelje ste rekli da radovi ne mogu da počnu u ovoj godini zato što, citiram vas – u budžetu Srbije nisu planirana sredstva za avans kineskom izvođaču u vrednosti od 10% od 334 miliona dolara, kolika je vrednost ugovora.Meni se čini da ste u neku ruku u budžetskom smislu zaboravili na ovaj projekat. Mislim da ste time potvrdili da ste prekršili Zakon o budžetu, kao i neke druge zakone.

tj. trista i nešto miliona dolara. Ugovor sa kineskim izvođačem radova je potpisan 13. maja 2013. godine, na vrednost 333.747.000 dolara. Dana 25. avgusta, dakle, ovo je bilo u maju, a u avgustu Vlada Republike Srbije je ovlastila ministra Ilića da potpiše ugovor o zajmu.Kroz ceo materijal dostavljen poslanicima, poštovane kolege, predlagač ovog zakona se poziva na komercijalni ugovor između Ministarstva građevine i urbanizma, vašeg ministarstva, „Koridora Srbije“ i kineske kompanije „China Shandong International Economic“ itd. U obrazloženju se predlagač poziva na uspešnu saradnju na projektu između izgradnje mosta Zemun-Borča.Dakle, pitanja su sledeća. Zašto je ugovorena vrednost radova veća od vrednosti radova po glavnom projektu za 33.545.000 dolara? Na osnovu kog dokumenta ste vi, ministre Iliću, potpisali 13. maja komercijalni ugovor sa kineskom kompanijom? Po kojoj proceduri je izabran izvođač radova? To je, čini mi se, normalno, logično i legitimno pitanje. Kako je potpisan ugovor o izgradnji bez prethodno potpisanog ugovora o finansiranju?Pošto se predlagač poziva na komercijalni ugovor sa izvođačem, kako poslanici mogu da glasaju za ovaj zakon kada ne znaju uslove komercijalnog ugovora? Kolika je zastupljenost domaćih izvođača radova, domaćih materijala i usluga? Mislim da je tu i kolega malo pre odagnao sve sumnje.Predlagač zakona, kao što stoji u materijalu, je Ministarstvo finansija i privrede, koje ne postoji, pošto su to sada odvojena ministarstva. I to ste pustili onako. Radni tim za izgradnju mosta Zemun-Borča je u nekoliko navrata obavestio nadležnog ministra o problemima na tom projektu, kao i o vrlo lošoj komunikaciji sa kineskim izvođačem. Vi znate o čemu se radi.Takođe, ministar Krstić je zvanično obavešten od strane kineske Eksport-Import banke da nije spremna na anekse ugovora o finansiranju projekta mosta Zemun-Borča, bez saglasnosti kineskog izvođača, iako su to dva potpuno odvojena ugovora.Dakle, nismo protiv izgradnje ovog puta. Smatramo da je koristan za Republiku Srbiju. Mi smo počeli ovaj projekat za vreme prethodne Vlade. Nama se čini da vi ovo ne znate baš da sprovedete u punom smislu i ne znate to da sprovedete po zakonu. Gde ste videli arbitražu u jednom ugovoru između dve strane koje određuju da je sedište arbitraže u Pekingu?Samo nam recite, nemamo ništa protiv kineske strane, ali zar nije bilo logičnije da se arbitraža sprovede, recimo, na bilo kojoj državi koja je treća strana u ovom sporazumu? Zamislite, u ovom dokumentu arbitraža se sprovodi u Pekingu. Što ne u Beogradu? To mi stvarno nije jasno i verujte da ovo nigde nisam video do sada. Možda sam laik, priznajem u jednom delu, ali ovo zaista nisam nigde video.Dakle, ovo su legitimna pitanja. Vi ste ušli u jedan posao bez ovlašćenja u tom momentu. Vi ste ušli u celu ovu priču, a niste jasnu konstrukciju napravili. Postavio sam vam vrlo konkretna pitanja i za ove milione koji su viška. Odmah ste rekli kamatu manju nego što jeste, što jeste problem.Mislim problem.Mislim da, ministre, u ovom zaista pozitivnom poslu za Republiku Srbiju nepotrebno, ne znam iz kojih razloga, da li iz razloga nestručnosti, nepripremljenosti ili nečeg drugog, mi imamo zaista ovakvu situaciju koja je teško objašnjiva, a koja se tiče važnih elemenata sprovođenja ovog posla.Zaista vas molim da bar jednom pokažete da osim nehata nekada znate da kažete i istinu. Hvala.

ne znam kako je do toga došlo, ali nije bitno. Nije to velika greška, imali ste u materijalu. Posle sam ispravio i sve je uredu. Šta je tu problematično što je ugovor potpisan komercijalni itd?Tačno je da mi održavamo kontinuitet Vlade u kojoj ste vi učestvovali, vaša partija. Tačno je, gospodine Borko Stefanoviću, da smo istom tehnologijom ovo uradili kao što ste vi uradili za Azerbejdžan, pa je ugovor propao, to gospodin Mrkonjić zna, pa smo ga mi aktivirali sa mnogo napora. I vi ste sklopili ugovor bez ratifikacije. To je potpuno ista tehnologija, ali je banka tako tražila. Razumete, ne možete vi da ne potpišete komercijalni ugovor.

Ali, shvatite, vi ste pravili ugovor, vaša partija, koji sam ja posle prihvatio i bacio ga u život po istoj tehnologiji.Ako sam ja prekršio zakon, i vi ste prekršili. Razumete? Takva je tehnologija Vlade i vladine administracije. Ja nisam pravnik, ja to ne radim. Ugovor prave drugi i dogovaraju se kako. Naravno, mi imamo određene institucije koje to prate.

u celom sistemu, koja je otpočela u jednom lancu i vi ne možete sada da dođete … Naravno, na kraju je uvek na svakom ugovoru koji je do sada rađen išla ratifikacija u parlament. Znači, parlament je taj koji kaže da li može ili ne može. Ako parlament kaže – ne može, onda – stop, ne može, zaustavljamo i nema dalje.

Vaš predsednik stranke, tadašnji predsednik Srbije, je sa mnom zajedno bio u Moskvi kod predsednika i premijera Rusije. Ja sam po-tpisao taj sporazum za NIS, u prisustvu predsednika Tadića.

o tim sitnicama, ali želim samo jedno da kažem. Mi nastavljamo kontinuitet i meni je drago da ste vi počeli taj projekat i da ste bili za taj projekat. Ja sam prihvatio vašu ideju leve obale Save, da se ne bih vratio tri godine unazad pa da prepravljam sve dokumente i da idemo na desnu obalu Save. Ja sam prihvatio i grad Beograd, koji je preinačio odluku, mada sam ja kada sam bio ministar bio za drugu varijantu i mi smo doneli sve papire za drugu varijantu, ali onda smo prihvatili vaše rešenje jer su stručnjaci rekli

za Srbiju.Tehnologija je ista i mi potpisujemo ugovore na jedan način, kako smo godinama radili i biće mi drago da se ovo završi na vreme.

vređa me to što spominjete sporazume pošto, ako uspete vašom arheologijom da pronađete jedan dokument koji sam ja potpisao, slobodno ga uramite. A i ovaj što nisam, uramite slobodno. U poređenju sa ovim vašim su čisto zlato. Inače, niko vas ne kritikuje niti, kako kažete, na nož napada. Mi smo odmah rekli, ako ste pažljivo slušali, da je ovaj sporazum važan za Srbiju, da jeste deo kontinuiteta, apsolutno je nesporno da je koristan za Republiku Srbiju i da sa Kinom imamo dobre odnose, iako vaša Vlada 11 meseci nije postavila ambasadora. Sad postavlja neke mlade estradne savetnice, ali ambasadora u Kini nemamo 11 meseci. Vi znate koliko bi vam to olakšalo posao, između ostalog, i u ovom poslu.Moram da kažem da ste vi, i zahvalan sam vam na tome što priznajete da je ovaj dogovor sa azerbejdžanom dobar i da ga vi podržavate i da je potvrđen od strane stručnjaka, kako ste rekli, i da tu nema šta da se doda. Ali, ja vama pričam o ugovoru sa izvođačem, ministre. To je druga stvar.

Kako to kod sebe objašnjavate? Da li to možete sebi da objasnite, ne meni? Dakle, kako je moguće kad na isti čelik za Most na Adi poskupi to je lopovluk i žuti su lopovi, a kad vam poskupi za ovo, onda je to ljudi posao decenije. Nemojte molim poznajemo se mi dugo ministre.Inače, mislim da osim lapsusa za koji ste priznali, mislim da ste vi zaista kroz vaše izlaganje i potvrdu da postoji razlika u kreditu za izvođačem i sa državom Azerbejdžan potvrdili sve ovo što mi govorimo. Izašli ste iz zakonskih okvira i ovlašćenja Vlade. Ne možete to da radite mimo ratifikacije. Ne možete da pravite poslovni aranžman, a da nikog živog ne pitate i da vas Vlada unapred za to ovlašćuje. Po kom tenderu? Po kom dogovoru? Po kojim delovima? Neću da oduzimam puno vremena, ali pošto me je ministar Ilić pomenuo bar tri puta moram da kažem, bez želje da budem neki pomiritelj ovde, i azerbejdžanske kredite i ovaj kineski su izvanredni krediti i treba da koristimo to. I prethodna Vlada je učinila veliki napor na otvaranju Koridora 11, baš preko azerbejdžanskog kredita.Ne vidim, a ne bih da govorim o detaljima koje tako dobro znam kao i dvojica mojih prethodnika koji su govorili i koji polemišu, uopšte ima mesta bilo kakvoj diskusiji na tu temu šta je ovo ili ono. To nema nikakve veze. Posao dobro ide. Kredit je dobar. Naša preduzeća se uključuju i to je važno. Sada iz tog iskustva možemo i sa Kinezima, da ubrzamo realizaciju projekata i to je mnogo važno, a iskustvo imamo. Prema tome, oba kredita su sjajna i podrška ljudima koji su te kredite doneli. Hvala. **Vesna Kovač** Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, prelazimo na redosled narodnih poslanika prema prijavama za reč.Reč ima narodna poslanica Dubravka Filipovski. Gospođo predsedavajuća, uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, gospodine ministre, građani Srbije danas sa pažnjom prate ovu raspravu očekujući da Narodna skupština Republike Srbije u Danu za glasanje ratifikuje ovaj sporazum i ovaj kineski kredit odobri, kako ne bi bilo zastoja u radu, kako bi se autoput kroz Šumadiju izgradio u predviđenom roku za 36 meseci kako ste vi gospodine Iliću u decembru prošle godine i obećali.Takođe, želim da izrazim zadovoljstvo što ste gospodine ministre sa timom svojih stručnjaka iz Ministarstva za veoma kratko vreme uspeli da uradite sve što je potrebno za dobijanje ovog izuzetno povoljnog povoljnog kredita od kineske Eksport – Import banke.Takođe želim da izrazim svoj stav i mišljenje da je da je veoma važan infrastrukturni projekat kao što je bila koncesija za izgradnju autoputa Horgoš-Požega, biti i privi poslednji projekat koji je u ovom parlamentu ratifikovan, a koji nije realizovan. Neprocenjiva je šteta koja je naneta građanima Srbije zbog toga. Takođe mi je drago što ste u relativno kratkom roku uspeli da uradite sve što je potrebno, naravno uvažavajući sve ono što je prethodno uradio i ministar Mrkonjić, da izgradnja ovog autoputa teče ovim tempom, kako sada teče, izražavajući uverenje da će tako biti i u narednom periodu.Potpuno periodu.Potpuno je razumljivo interesovanje kineske države, kineskih kompanija, kineske banke, za izgradnju ovog autoputa. Naime, Kinezi kroz kroz izgradnju ovog autoputa vide povezivanje severa i juga i zbog Luke Bar, a takođe veoma je važno i što će se veliki broj dunavskih luka, odnosno doći do povezivanja dunavskih luka sa Jadranskim morem i što će se na taj način povezivati i zemlje u okruženju.Veoma je važno što će država Srbija kroz izgradnju ovog auto puta, i kako ste i sami rekli aerodroma Lađevaca, kargo centra, i gasovoda biti isprepletana sa svim infrastrukturnim projektima i na taj način kroz izgradnju tih infrastrukturnih projekata postati veoma atraktivno mesto za buduća ulaganja.Takođe,

14 gradova Srbije, na ravno i svim građanima Srbije, ali pre svega 14 gradova kroz koje prolazi ovaj autoput, izgradnja na vreme ovog Koridora 11 je važna ne samo za privredni oporavak zemlje, nego je ona veoma važna i za opstanak svih građana na ovom području.Koliko je ovaj projekat ozbiljan i koliko izaziva pažnju građana može se videti po tome što smo imali prilike da u ovom periodu od nekoliko meseci ranije, malo češće preko televizije i preko pisanih glasila vidimo kakvim tempom ide izgradnja ovog koridora, odnosno da građani Srbije podržavaju upravo napore koje vi činite, uopšte i cela Vlada, da nema zastoja u izgradnji ovog autoputa.Verujem da nepristupačan teren je činjenica da će se kroz ovu deonicu izgraditi i mnogo mostova, i da će biti mnogo izmešteno regionalnih puteva, ni na koji način neće usporiti ovu izgradnju. Naprotiv, da će kroz ovaj kredit, kako ste i sami rekli, biti uposleno još dve hiljade ljudi i da će na ovaj način negde početkom sledeće godine Srbija biti jedno veliko gradilište.Što se tiče potvrđivanja Ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Maroko o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na porez na dohodak, vrlo je važan ovaj ugovor pre svega zbog privredne saradnje obe zemlje, i zbog toga što odredba člana 25. ovog ugovora propisuje jednak tretman državljanima obe ugovorne strane.Mislim strane.Mislim da će ovaj ugovor doprineti još boljoj privrednoj, odnosno ekonomskoj saradnji obe zemlje, i kao što je moj kolega Miroslav Markićević, u danu za glasanje poslanička grupa NS će podržati oba ova ugovora. Hvala. poslanica Judita Popović. **Judita Popović** Hvala vam, gospođo potpredsednice, poštovani gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, kao prvo istakla bih da je potrebno da skinemo tu neku famu o posebno privilegovanom položaju zajmoprimca kod bilo kog ugovora o kreditu koji zaključuje država Srbija.Kada Srbija.Kada pogledamo i ovaj konkretan ugovor, jasno nam je da je pre svega zaštićena ona strana koja daje zajam, dakle zajmodavac, a Srbija je ta koja uzima zajam. Celokupna sadržina ovog ugovora u stvari usmerena je na to da obezbedi obaveze države Srbije i to u smislu plaćanja kamata, troškova, provizija, penala, dakle kazni. Dakle sve ono u stvari i čini obavezu zajmoprimca, a pri tom teško da možemo naći i neku jasniju obavezu i neki jasniji slučaj koji se previđa ovim ugovorom za eventualno neispunjavanje ugovora od strane zajmodavca.Dakle, i kada govorimo o položaju povlašćenog kupca i konkretno na ovom ugovoru bilo bi dobro da kažemo da mi uzimamo zajam. Da se ova država dodatno zadužuje i opterećuje i da ova država ima zaista prenapregnut limit što se procenta javnog duga tiče. Zato ne trebamo da pričamo bajke o svetu finansija i o tome koliko nas naši prijatelji vole, uvažavaju i eto, daju nam određene privilegovane zajmove.Ti zajmovi su uvek komercijalne prirode i uvek su u stvari zaključeni da bi se pre svega zaštitili interesi zajmodavaca. To je generalno takav slučaj.Kod

zadužuje.Kada zaključujete ovakvu vrstu ugovora, bilo bi dobro da vodite računa i o tome kakav je odnos zajmodavca kada se govori o suverenitetu jedne države kao što je Srbija, o suverenitetu primene njenih zakona, o arbitraži čije je sedište utvrđeno u Kini, o zakonima koji se primenjuju na ovaj ugovor i na slične ugovore,

kažete po nekoj povlašćenoj kamatnoj stopi i to oglašavate kao ogroman dokaz jednog dobročinstva, jednog prijateljskog odnosa zajmodavca, a pri tom i vaše snalažljivosti oko zaključivanja ugovor.Samo

krenemo od te kamatne stope, kolega Đurić je o tome govorio, zašto u tom slučaju niste uzeli u obzir mogućnost da i za tu veliku investiciju izgradnju Južnog toka toka tako što ćete uzeti kredit od ovakve vrste zajmodavca kao što je u ovom slučaju kineski partner.U tom slučaju biste možda kamatu imali znatno manju i sigurno biste imali drugi položaj što se energetske zavisnosti tiče, jer je definitivno jasno da je naftno-gasni sporazumom Srbija prihvatila tu energetsku zavisnost od jedne države, države, od jedne državne kompanije.To ne može da promeni nikakva priča o tome koliko nama znači taj „Južni tok“, koliko ćemo mi od toga imati benefita, a radi se o tome da sledećih godina, s obzirom i zahvaljujući vašoj umešnosti da ugovarate, pregovarate i utanačujete uslove zaključivanje jednog ugovora, odnosno sprovođenje tog ugovora, Srbija neće videti ni dinara od te takse na koju se toliko pozivate kao, eto, to je ta naša privilegija što ćemo imati „Južni tok“. Pri tom, ne govorite ništa ni o tome da ste predvideli početak radova 24. novembra, a tender za izvođača radova predviđate tek za decembar mesec ove godine. Zaboravljate, i to šta ste predvideli naftno-gasni sporazumom, da je početak radova trebao da počne još davne 2012. godine. Dakle, prolongiraju se rokovi početka radova, zaboravljate da Srbija nema sopstvena sredstva, da i ta sredstva koja bi uložila u tu izgradnju mora da pozajmi i onda pozajmljujete po ovako visokim kamatnim stopama.Interesantno je kod svih ovih, što vi kažete, profitabilnih investicija, da kada zaključujete ugovore ujedno predviđate i to da se i tehnologija, usluge i sve ostalo što podrazumeva realizaciju određenog projekta uzima od tog zajmodavca. Dakle, zajmodavac je taj koji će na kraju angažovati nekog podizvođača u Srbiji, verovatno, po mnogo nižoj ceni od one koja bi bila nešto naročito profitabilna za naše kompanije koje se bave tim poslovima, da li izvođenja radova, prodaje neke tehnologije, usluga i slično. Teško da ćete moći naći neki naročiti profit, što se realizacije tog ugovora tiče.Dozvoljavam da postoji određeni benefit od toga što se krenulo sa izgradnjom autoputeva. Međutim, s obzirom na koji način se grade autoputevi, uopšte putevi u Srbiji, da je potrebno 20 godina da bi se nekoliko kilometara puta izgradilo, ovde se u stvari postavlja pitanje – da li će zaista da se postigne taj cilj koji ste postavili sebi kada ste uzeli ovaj kredit od jedne strane banke?U suštini, mi se uvek vraćamo na onaj osnovni sistemski problem u Srbiji, da se uzimaju krediti, da se ne pita cena za te kredite, da se ulazi u neke velike projekte, dozvolila bih sebi da kažem, često i megalomanske projekte, a da se u nekom momentu zaboravi na taj projekat, a pri tom kredit ostane na teret poreskih obveznika ove države.Kada budemo uspostavili jasan princip odgovornosti onog koji ugovara ovakve poslove, onog koji predviđa ciljeve i razloge zaključivanje ovakvih kredita u ugovoru, kada budemo uključili sve naše relevantne institucije u realizaciju i kontrolu ovakvih investicija, u tom slučaju ćemo moći da očekujemo da zaključeni ugovori o kreditima ne budu samo teret, nego ujedno da budu jedan normalan poslovni odnos koji je toliko uobičajen u svetu.Pogledajte samo u sadržini ovog ugovora koliko imate predviđenih penala, troškova i kazni za slučaj da ne uradite ovo, ono, da ne povučete kredite, da ne ispunite uslove za povlačenje kredita i sve ostalo što se tiče tog projekta i potrebne dokumentacije i predradnji. Kakvo poverenje taj ugovorni ugovorni partner ima kada je Srbija u pitanju? Očigledno da im je jasno da se ovde mnoge stvari započnu, a ne završe, da se mnoge investicije rade radi nečije političke promocije, a da se u suštini retko kad realizuje neki dobar posao.Volela bih da se i ovaj posao u vezi izgradnje dela autoputa završi hepi endom, ali uzimajući u obzir kako se ovde radilo, kako se i dalje radi, i ne videći apsolutno nikakav jasan pomak u odnosu ove vlade prema ovakvoj vrsti investicija, teško da možemo da očekujemo taj hepi end.Prema tome, gospodine ministre, vi ste mnogo šta pričali ovde, pokušavajući da budete pozitivni, da budete prepuni optimizma, ali bilo bi dobro da stvari nekako svedemo na jednu racionalnu meru, da budemo realni i racionalni i da kažemo da ovo jeste jedna nova finansijska obaveza i da je pitanje kako ćemo uspeti, ukoliko nastavimo na ovaj način i ovim tempom da se zadužujemo, da završimo te tako lepe projekte.

osnovna obaveza države kao investitora jeste da obezbedi kvalitetne projekte, da reši imovinsko-pravne odnose i da obezbedi novac, odnosno sredstva za izgradnju.Oni koji su pre ove vlade vodili državu sa međunarodnim bankama ugovarali su kredite, a da nisu uradili kvalitetne projekte i obezbedili novac za eksproprijaciju. O tome je malopre ministar govorio. Narodski rečeno, to je kao kada podignete kredit za izgradnju kuće, dogovorite se sa majstorima, a pri tome nemate obezbeđen plac, niti dobar projekat.Vezano za projekte, važno je da građani znaju da je čak bilo deonica koje su deonica koje su ugovarane bez projekata ili sa projektima koji su rađeni iz kancelarije. Prirodno je da nakon ovakvog pristupa kao rezultat imamo problem sa rokovima, probleme sa više milionskim odštetnim zahtevima, slučajeve poput „Alpine“ i nepoverenje domaće javnosti i kreditora.Obzirom da smo u prethodim izlaganjima puno čuli o samom ugovoru o kreditu, ne bih se posebno zadržava, a ako mi ministar ne zameri, osvrnuo bih se na korisnika kredita, odnosno na preduzeće „Koridori Srbija“.Šta je novo rukovodstvo, na čelu sa gospodinom Đurovićem, zateklo u oktobru prošle godine kada su preuzeli rukovođenje ovom institucijom? Pre svega, probijene rokove na gotovo svim deonicama Koridora 10 i situaciju da najveći deo izvođača poslove u Srbiji ne doživljava kao svoj prioritet, problem sa eksproprijacijom na svim deonicama, loše projekte koji kao rezultat imaju zaustavljanje i kašnjenje radova, 194 odštetna zahteva kojim se niko do sada nije bavio, nepovoljne ugovore, nedovoljno dobru i kvalitetnu komunikaciju sa Svetskom bankom, EBRD i nadzorima, problem sa „Alpinom“, nizak nivo povučenih sredstava iz kredita u iznosu od oko 170,5 miliona evra i slaba saradnja sa resornim ministarstvom.O svima najbolje govore dela i rezultati i u tom kontekstu ukazaću na sledeće činjenice. U 2013. godini završeno je i pušteno u saobraćaj do sada 44,1 kilometar puta, od toga 33,2 kilometra autoputa i 10,9 kilometra regionalnog puta. Juče je otvorena deonica Donji Neradovac–Srpska kuća

ovom trenutku radi se na 223 gradilišta na Koridoru 10 i 11, što je neuporedivo više u odnosu na 67, koliko je bilo u istom periodu prošle godine. Otpočela je izgradnja sedam novih deonica na Koridoru 10 u dužini od 49,7 kilometara ukupne vrednosti 290,5 miliona evra.

u odnosu na 2009. godinu, pa do oktobra 2012. gde je podignuto, odnosno povučeno samo 70,5 miliona evra. Dakle, za godinu dana povučeno je 111,2 miliona evra više kredita nego u prethodne tri godine.Poseban godine.Poseban akcenat u 2013. odnosno do kraja ove godine i u 2014. godini se stavlja na rad na objektima, odnosno tunelima i mostovima koji su na deonicama. Svi tuneli na Koridoru 10 koji su započeti su u radu, a do kraja novembra leva tunelska cev tunela Progon, dužine 1007 metara, će biti probijena. U decembru počinje i početak radova u tunelu Manajle kroz Grdeličku klisuru. Na Koridoru 11, takođe je ministar pomenuo malopre, radovi idu negde 7% ispred rokova.Rekonstrukcija tunela Lipak i Železnik, koji su izgrađeni pre četiri godine, a opljačkani i uništeni pre dve godine, biće završena do kraja novembra. U „Koridorima Srbije“ se odštetnim zahtevima, kao što sam malopre rekao, do sada nije bavila ni jedna osoba. Danas je angažovano više eksperata i konsultanata sa Građevinskog fakulteta i otpočet je proces analize i sa stručnog aspekta obaranja 194 odštetna zahteva koji su nasleđeni od prethodnog rukovodstva, sa ciljem da se zaštiti država. Odštetni zahtevi se rešavaju sukcesivno i po prioritetu. Nivo komunikacije sa stručnim nadzorima je podignut na viši nivo i nadzor konačno obavlja funkciju onako kako treba. Prethodno rukovodstvo „Koridora“ potpuno je zapostavilo rad i komunikaciju sa nadzorima, što ministar može i da posvedoči.Raskinuti posvedoči.Raskinuti su ugovori sa „Alpinom“, naplaćene bankarske garancije. Podnet je odštetni zahtev prema „Alpini“ i pred nadležnim sudom u Beču. Za dve od četiri deonice koje se finansiraju iz sredstava IBRD do ponedeljka će biti raspisan tender. Nakon dobijanja saglasnosti Svetske banke, uskoro će biti raspisan tender i za preostale dve deonice.Iako to nije ugovorna obaveza, u periodu od Nove godine do raskida ugovora, „Koridori Srbije“ su maksimalnim angažovanjem uspeli da smanje dugovanja „Alpine“ prema domaćim proizvođačima proizvođačima sa 700 na 420 miliona dinara.U okviru „Koridora Srbije“ izvršena je reforma interne organizacije i sistematizacije radnih mesta u skladu sa realnim potrebama. Kadrovski je ojačan i zamenjen deo sektora izgradnje. Formirana je radna grupa za naknadnu proveru i kontrolu projektne dokumentacije. Izvršena je analizia eksproprijacije na svim deonicama. Uvedeni su hodogrami plaćanja, što za rezultat ima činjenicu da „Koridori Srbije“ ne kasne u plaćanju ni prema jednom izvođaču. Uvedena je funkcija upravljanja ljudskim resursima i ocenjivanje zaposlenih, što je novina.Vezano za kadrovsku politiku, u „Koridorima Srbije“, kada je na čelo došao Dmitar Đurović, radilo je 76 zaposlenih, a na današnji dan je zaposleno 106 ljudi i to samo iz činjenice, kao što sam malopre pomenuo, bilo je 67 gradilišta, sada ima preko 220 gradilišta.Ovo gradilišta.Ovo sam sve rekao i zbog građana Srbije, da znaju kako danas „Koridori“, naravno, uz prisustvo Ministarstva građevinarstva i urbanizma i Ministarstva saobraćaja, rade.Sedam rade.Sedam novih ugovora na Koridoru 10 u vrednosti od 290 miliona evra kao neophodno podrazumevaju i veći broj ljudi. Pored toga, u maju 2013. godine potpisan je ugovor o izgradnji deonica Obrenovac–Ub, koji je predmet današnjeg usvajanja, odnosno Lajkovac-Ljig, ukupne deonice su 50 kilometara, čija je vrednost 337 miliona dolara, čisto kao rekapitulacija.Osnovni cilj „Koridora Srbije“ do kraja godine, vezano za planiranu kilometražu, je ispunjen. Strateški cilj podrazumeva uspostavljanje organizacije sistema koji će omogućiti svake godine sve veći broj izgrađenih kilometara i realizaciju evropskog proseka izgradnje autoputeva od 52 kilometara godišnje. Nakon godinu dana od dolaska novog rukovodstva, završena je reforma interne organizacije, kao što sam pomenuo.

i ispostavljenih odštetnih zahteva prema kompleksnosti zahtevaju maksimalno angažovanje svih nadležnih ministarstava.Obzirom na do sada urađeno, u toku građevinske sezone 2013. godine, reformu interne organizacije „Koridora“ i stečeno iskustvo, opravdano se može očekivati da 2014. godina bude i godina maksimalne afirmacije izgradnje autoputeva u Republici Srbiji. Hvala. Hvala.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova, imajući u vidu potrebu da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Sada određujem pauzu. Sa radom nastavljamo u 15,00